Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 15. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščam vas, da je umrl gospod Ivo Hvalica, poslanec Državnega zbora v mandatnem obdobju 1992-1996 in 1996-2000. Prosim, da spomin nanj počastimo z minuto molka.

Naj počiva v miru! Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: mag. Tamara Kozlovič od 10.00 do 14. ure, dr. Vida Čadonič Špelič, Jernej Vrtovec od 12.30 do 16. ure, Janez Cigler Kralj od 15. ure dalje, mag. Urška Klakočar Zupančič od 10.00 do 12. Lena Grgurevič, Andrej Živic od 10.00 do 12.30, Žan Mahnič, Franci Kepa, Jelka Godec od 16.30 dalje, Rado Gladek od 14.45 dalje, Jože Tanko od 14. ure dalje, Anže Logar od 14.30 dalje, Janez Janša in Janez Magyar. Na sejo so bili vabljeni predstavniki Vlade. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na določitev dnevnega reda 15. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v četrtek, 25. avgusta 2022, s sklicem seje.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

prekinjeno 1. točko dnevnega reda - druga obravnava Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, v okviru nujnega postopka.**

Hvala lepa za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Sistem zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji je odlično organiziran, je učinkovit.

In ta sistem je tako edinstven zato, ker temelji na prostovoljstvu. In hrbtenica tega prostovoljstva so gasilci, seveda, pripadniki so drugih prostovoljskih organizacij, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja. Temeljni namen zakona, ki ga vam, cenjeni Državni zbor, predlaga v sprejetje Vlada, je prav to. Je močna podpora, je močen vzgib prostovoljstvu v sistemu zaščite in reševanja. In zakon ne govori o tem, da bi prostovoljce plačevali za njihovo delo. Njihovo delo v razmerah reševanja v najhujših nesrečah, požarih, njihovo delo je pravzaprav težko nominalno oceniti in reči, toliko je to vredno. Njihov prispevek k temu je pravzaprav Podpiramo pa s tem zakonom prostovoljstvo kot način delovanja v sistemu zaščite in reševanja. Ni skrivnost, da je bil vzgib za pripravo tega zakona epski požar na Krasu, iz katerega je sam sistem zaščite in reševanja in smo vsi skupaj seveda potegnili tudi marsikakšen poduk, marsičesa smo se pri bojevanju s to ognjeno stihijo naučili. Spoznali tudi, da v sistemu, ki sicer odlično deluje, seveda še vedno so rezerve in te so žal navadno povezane z denarjem. In večno vprašanje, ali država dovolj prispeva finančnih sredstev za sistem zaščite in reševanja, seveda nikoli ne bo dobilo natančnega odgovora. Vlada na to vprašanje odgovarja s spremembami tega zakona in predvideva še dodatna sredstva iz državnega proračuna za gasilska in druga društva, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja. Da bi na ta način, seveda, ob tem, ko državni proračun že tako ali tako povrne stroške intervencij, ko je razglašen državni načrt, da bi v primerih, ko je razglašen državni načrt, imela Vlada to možnost, da tem društvom, ki sodelujejo v intervencijah vsedržavnega pomena, nameni še dodatna sredstva. Kot rečeno, stroški intervencij, stroški uničenja opreme in podobno so povrnjeni bili že doslej. Tu gre pravzaprav za nadgradnjo. Gre za dodano vrednost, ker se v takih razmerah, tudi takšnih, kot so bile zdaj na Krasu, pravzaprav pokaže, česa vsega prostovoljna gasilska društva oziroma gasilci v sistemu še nimajo, pa bi potrebovali, v narava teh nesreč se spreminja, terja v nova in novo opremljanje, tudi nove tehnologije. Tako da, vas spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, v imenu Vlade prosim, da ta zakon podprete in na ta način seveda pripomoremo vsaj malo spet k temu, da sistem zaščite in reševanja v prihodnje lahko deluje še bolje. Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za obrambo. Za predstavitev poročila Odbora, dajem besedo predsedniku dr. Martinu Premku. Izvolite!

Spoštovani predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Odbor za obrambo je na 2. nujni seji 30. avgusta leta 2022 obravnaval Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Kolegij predsednice Državnega zbora pa je na 11. seji 25. avgusta 2022 sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Na seji odbora so sodelovali tudi predstavniki in predstavnice Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo, Zakonodajno-pravne službe in Urada predsednika republike. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupine Svoboda, Socialnih demokratov, Levice, in sicer k 2. in 4. členu ter poslanska skupina socialno demokratske stranke, in sicer k 2. členu, naslovu 5. člena in 5. členu. Na seji odbora je v uvodni obrazložitvi sekretar Ministrstva za obrambo gospod Rudi Medved poudaril, da je temeljni namen predloga krepitev prostovoljstva. Izpostavil je, da je vlada predlog zakona v obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku poslala zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, in da je sprejem predloga zakona predloga zakona nujen, da se čim prej uredi povračilo stroškov, ki nastajajo ob takih intervencijah kot je bila ta intervencija ob največjem požaru v samostojni Sloveniji na goriškem Krasu, ko je bil zaradi obsega naravne nesreče aktiviran državni načrt zaščite in reševanja. Temeljni cilj predloga zakona je tako ureditev več vprašanj, ki se pojavljajo v aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja oziroma ob aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč na podlagi odločitve poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije. Cilj predloga je seveda tudi povračilo stroškov, ko se aktivirajo sile za zaščito in reševanje ob aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja in po po odločitvi poveljnika Civilne zaščite. In ne samo, da se za povračilo stroškov, temveč da se ob izjemnih primerih ob intervencijah tudi dodeli dodatna stroška vsem društvom in nevladnim organizacijam, ki so bila vključena v intervencijo, da bi se tako zagotovila dodatna opremljenost in izboljšanje njihovega delovanja. Predstavniki Zakonodajno-pravne službe so poudarili, da je predlog zakona preučen z vidika njegove skladnosti z Ustavo Republike Slovenije in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika, in podala pripombe pripombe k 2., 4. in 5. členu in k prehodnim določbam. O tem je predstavnik Zakonodajno-pravne službe izpostavil, da amandmaji poslanskih skupin Svoboda, Socialnih demokratov in Levica primerno naslavljajo. V razpravi so poslanci koalicijskih in opozicijskih skupin predlog zakona podprli. Med razpravo so se poslanci zahvalili vsem gasilcem, policistom, vojakom in pripadnikom vseh drugih sil za zaščito in reševanje ter pomoč ter vsem prostovoljcem za odlično opravljeno delo in pri gašenju nedavnega požara na Krasu. Izpostavili so, da so v takih primerih zadeve urejene na sistemski način, da ne bo vladi ob vsaki drugi naravni nesreči treba spreminjati zakonodaje. Poudarili so, da je sistem zaščite in reševanja dober ravno zato, ker temelji na prostovoljstvo in to prostovoljstvo zagotavlja to množičnost sistema, ki je potrebna ob večjih naravnih in drugih nesrečah. Izraženo je bilo tudi mnenje, da je požar na Krasu samo odsev tega, kar nas čaka v prihodnosti zaradi podnebnih sprememb, ki se dogajajo in ki se jih mogoče še premalo zavedamo.

(nadaljevanje) odbor ni razpravljal, niti glasoval o amandmajih Poslanske skupine SDS k naslovu 5. člena in k 5. členu, saj sta bila vložena v nasprotju s tretjim odstavkom 129. in 132. členom Poslovnika DZ. Odbor je Odbor je v skladu z Poslovnikom Državnega zbora glasoval o vseh predlogih zakona in jih sprejel in predlog zakona podpira. Hvala. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Italijanske in madžarske narodne skupnosti, gospod Ferenc Horváth, izvolite.

Dovolite mi, da citiram Larrya Browna, ki je povedal, da »če želiš biti pomirjen sam s sabo, moraš v življenju narediti nekaj častnega in ne strahopetnega, za gasilce pa je to vsekakor ogenj.« Ljudje poznamo ogenj že tisočletja. Ne samo, da je za človeštvo pomenil blagoslov, ampak ima ogenj tudi uničevalno moč. To smo lahko videli pred tedni, ko je v zgodovini Slovenije divjal do zdaj največji požar in ko se je na Kras odpravilo tisoče gasilcev in prostovoljnih gasilcev, ki so skušali ustaviti ta požar, ki je že ogrožal življenja tam živečih ljudi. Ta primer dobro nakazuje, da naša država in naša družba kako zelo potrebuje delo gasilcev in drugih prostovoljnih društev. Nenazadnje, so se ustanovili ravno z namenom, da bi pomagala in da bodo tudi po potrebi reševala življenja. Prisotni so v družbenem življenju, velikokrat opravljajo nadčloveško delo, so zraven ob požarih, neurjih in raznih drugih nesrečah ter pomagajo državljanom pri vseh težavah. Ti ljudje požrtvovalno opravljajo svoje delo za našo skupnost, državo in na to smo lahko upravičeno ponosni in hvaležni. Vsi vemo, kako dober je občutek, ko smo naredili nekaj dobrega in pomagali sočloveku. Ob vsem tem pa gasilci in prostovoljci ne pričakujejo nič drugega, kot le to, da bodo lahko to počeli še naprej in da so za to njim zagotovljeni primerni pogoji. Poslanski skupini Italijanske in madžarske narodne skupnosti zato podpiramo Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Država bo namreč v njej uredila povračilo stroškov za vse reševalne sestave, ki bodo sodelovale na intervenciji, ko je zaradi obsega naravne nesreče aktiviran državni načrt zaščite in reševanja. Društva in nevladne organizacije, ki bodo sodelovale v zgoraj omenjeni intervenciji pa bodo deležna dodatnega financiranja za nakup dodatne opreme in izboljšanje njihovega delovanja. Predlog zakona bo začasno omogočil uveljaviti donacije tudi za druge nevladne organizacije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene. Pomoč sočloveku bo vedno aktualna. V današnjem kriznem času, po koroni, pa še bolj potrebujemo občutek varnosti in pripadnosti. Potrebujemo požrtvovalne ljudi in prostovoljce, ki so pripravljeni pomagat v težkih časih. V naših manjšinskih skupnostih vedno znova poudarjamo, kako pomembno je, da sprejemamo drug drugega, da si pomagamo, omogočamo lažje preživetje, kvalitetno življenje in živimo v sožitju, brez predsodkov ter sovraštva. Zato, drage kolegice in dragi kolegi, omogočimo pogoje delovanja organizacijam, ki delujejo v javno dobro, saj skupaj lahko dosežemo veliko več kot vsak posameznik posebej. Hvala lepa. Hvala. Stališče Poslanske skupine Svoboda bo predstavila gospa Andreja Rajbenšu. Spoštovani predsedujoči, spoštovani predstavniki Vlade, spoštovani kolegice in kolegi! Vsak predlagatelj novega zakonskega predpisa ali njegove spremembe oziroma dopolnitve pri oblikovanju novih ali pri nadgradnji obstoječih vsebinskih rešitev, poleg resornih zakonov evropskega pravnega reda, mnenj državnih in lokalnih institucij ter drugih zainteresiranih in strokovnih javnosti, upošteva tudi ugotovljene pomanjkljivosti in možne izboljšave, ki se pokažejo šele tekom izvajanja oziroma uporabe predpisa v praksi. Predlagana novela zakona, ki je pred vami, je rezultat zgoraj navedene ustaljene prakse, zato je Vlada Republike Slovenije, kot predlagateljica **5. TRAK (VI) 10.20** (nadaljevanje) pristopila k nadgradnji zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer po uspešno zaključeni intervenciji gašenja požara požara v naravnem okolju na območju goriškega Krasa v mesecu juliju tega leta. Ta intervencija je bila uspešno zaključena tudi na podlagi množične mobilizacije društev in nevladnih organizacij iz vseh koncev Slovenije. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, citiram, »ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami katerega cilj je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev in drugih posledic teh nesreč.« Omenjeno varstvo oziroma zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami pa je organizirana kot enoten in celovit sistem v državi, katerega ključni del predstavljajo društva in druge nevladne organizacije, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči v javno korist. Med prostovoljnimi društvi imajo prostovoljna gasilska društva v Sloveniji zagotovo najdaljšo neprekinjeno kontinuiteto obstoja in delovanja in so zato tako na lokalni kot na državni ravni tudi najbolj prepoznavna in medijsko najbolj izpostavljena. Manj medijske pozornosti pa so deležne druge nevladne organizacije kot na primer jamarska, potapljaška društva, gorske reševalne službe in podobno, ki prav tako delujejo v javnem interesu. Njihov doprinos je v specifičnih situacijah na lokalni ravni ali v obsežnih reševalnih akcijah in intervencijah neprecenljiv in nujen za izvajanja nalog zaščite in reševanja na prizadetih območjih. sled temu predlagana novela predmetnega zakona uvaja določbo, da se za kritje vseh nastalih stroškov društev in drugih nevladnih organizacij iz sistema zaščite in reševanja, ki so nastali med intervencijo katera je bila izvedena na podlagi aktiviranega državnega načrta zaščite in reševanja zagotovijo sredstva iz proračuna Republike Slovenije. Nadalje predlagana novela vzpostavlja še zakonsko podlago, da se iz državnega proračuna lahko zagotovijo še dodatna sredstva za opremo ali morebitna izobraževanja, ki s tem izboljšujejo delovanje omenjenih nevladnih organizacij na področju zaščite, reševanja in pomoči. Ta dodatna sredstva bodo zato pripomogla k boljši pripravljenosti na tovrstne nesreče in posledično izboljšala celoten sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prav tako bodo predlagane spremembe oziroma dopolnitve zakona pozitivno vplivale na finančna sredstva občin, saj slednji v primeru aktivacije državnega načrta ali odločitve poveljnika civilne zaščite ne bo več potrebno kriti stroškov intervencije. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlagano novelo seveda podprli, kot bomo podprli vse dopolnitve in spremembe, ki pomanjkljivosti veljavnih zakonskih rešitev odpravljajo ali jih izboljšujejo in celo nadgrajujejo, in sicer s ciljem ohranjanja in spodbujanja razvoja prostovoljstva, ki velja za enega izmed temeljev zaščite in reševanja. Vsem sodelujočim na Krasu se na tem mestu še enkrat zahvaljujem za njihovo delo in napore. Hvala lepa.

Spoštovani predstavniki Vlade, predsedujoči, poslanke in poslanci! Slovenska demokratska stranka je vložila predlog amandmaja k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami k 2. členu. V prvem odstavku spremenjenega 116.a člena se za besedilom »druge nevladne organizacije« doda besedilo »ter poklicne organizacije« »ter poklicne organizacije« in doda nov odstavek, ki se glasi: »do kritja stroškov iz proračunov Republike Slovenije za popravilo opreme ali nadomestitve uničene opreme ali porabljenega materiala svojih organov vodenja enot, služb,

predlagamo, da se med opravičence do povračila stroškov iz državnega proračuna vključi tudi poklicne izvajalce, pri čemer so mišljeni predvsem tisti iz poklicnih delov občine, javne, gasilskih služb. Ob enem predlagamo, da se med te vključi tudi lokalne skupnosti za pomoč pri kritju stroškov popravila opreme, nadomestitve uničene opreme ali porabljenega materiala svojih organov vodenja, služb, operativnih sestavov in javnih služb. S predlogom amandmaja za zvišanje ravni samoskrbnosti sledimo predlogu Združenja občine Slovenije pri čemer predlagamo, da ostane število ur na intervenciji na meji 8 ur kot je v predlogu besedila. Menimo tudi, da je predlagan rok za odločanje o pomoči predolg, zaradi česar predlagamo, da bi bilo odločanje v teh primerih hitreje in najkasneje v 30 dneh od seznanitve s poročilom o intervenciji. Letos kot vidimo zakaj tudi ta amandma je na mestu, da še tudi to mogoče malo obrazložim. Trenutno najbolj razmišljamo o zadnjem velikem požaru pa vendar nabor nalog prostovoljnih in poklicnih poklicnih gasilcev je obširnejši, da bi njihove naštevanje mi vzelo preveč časa pa samo nekaj nalog bom naštel s katerimi se srečuje vsak dan in posledično tudi pride do obrabe in poškodb njihove opreme tudi poklicni gasilci in ostali pomagajo pri prometnih nesrečah, pri razlitih nevarnih tekočin tudi pred časom pomoč na območju Kočevja. Pomagajo reševalcem medicinske nujne pomoči, pomoč pri policiji, odzivajo se na pomoči pogrešanih oseb. Tudi sušno leto prinaša določene aktivnosti in naloge gasilcem in poklicnim gasilcem. Letos smo pa priča, da gori po celi Evropi. Intervencij je vse več in vse so zahtevnejše, zato pogosteje pride do obrabe in poškodb gasilske in druge opreme. V nekaterih državah, zato iščejo in intenzivno urejajo zaposlenim prostovoljnim gasilcem odsotnost za čas dela na intervenciji pri nas pa smo priča tudi temu mega požaru na Krasu, da so naši gasilci tudi stopali v nevarna območja / nerazumljivo/ neeksplodiranih bojni sredstev. So usposobljeni in pripravljeni za vse situacije in naša naloga je, da jim pomagamo zagotoviti boljšo in bolj varno opremo, da ne bodo, zaradi pomanjkanja kvalitetne, varovalne in druge opreme sebe in druge spravljali v nevarnost, saj je vsaka intervencija že sama po sebi nevarna. Na samih intervencijah sploh mednarodnih razsežnosti pride do tako imenovane primerjalne analize različnih oprem za različne težavnosti in posebnosti, zato menimo, da tudi tokratne izkušnje uporabimo za nabavo ustrezne opreme na osnovi zgodovinske preteklosti, ker vemo, da se je gasilska stroka odločala vedno pravilno in strokovno in le lahko ugotovimo, da tudi tokrat ne bo drugače,

Podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar s sodelavcem, spoštovane poslanke in poslanci! V Novi Sloveniji ocenjujemo, da je v Sloveniji sistem zaščite in reševanja dober in s tem se strinjam tudi z državnim sekretarjem seveda pa je potrebna njegova dodatna nadgradnja in izboljšava in sicer ne na gasilski način, ampak premišljeno.

začeli smo s postopkom uvedbe enotnega gasilskega zavarovanja s strani Vlade, izplačani so bili covid dodatki gasilskim društvom, uvedena je bila tudi splošna dohodninska olajšava za operativne gasilce na 1500 evrov. Prvič v zgodovini svobodne Slovenije pa smo tudi uspeli doseči, da bo 70 milijonov evrov evropskih sredstev namenjenih za izboljšanje sistema zaščite in reševanja. Če zdaj grem na Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, je dejstvo, da se ureja pravno podlago za povračilo stroškov reševalnim enotam, ki nastajajo ob sodelovanju na intervencijah, ki jo zaradi obsega naravne nesreče aktiviran državni načrt zaščite in reševanja. Ob nedavnem največjem požaru na Krasu, se je pokazala potreba po obnoviti reševalne opreme društvom in nevladnim organizacijam, ki so sodelovali na intervenciji, ter da se jim povrne stroške. Z dodatnimi sredstvi, ki jih predvideva zakona naj bi se zagotovila dodatna oprema za izboljšanje njihovega delovanja. Poslanska skupina Nova Slovenija-Krščanski demokrati bo za razliko od prejšnje koalicije KUL, se pravi se pravi opozicije KUL v prejšnjem mandatu predlog podprla, saj bomo s tem omogočili kritje stroškov gasilskim društvom ter dodatne dohodninske olajšave tudi za druge nevladne organizacije na področju zaščite varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Opozoriti bi pa želel na nekaj pomembnih dejstev. Zakon je, ne moremo se znebiti vtisa, posledica nepremišljeno dane obljube predsednika Vlade Goloba, ki ni bila izvedljiva, zato se sedaj spreminja zakon. Takšne nepremišljene izjave predsednika Vlade niso redkost, tako smo doživeli to pri naftnih derivatih pa pri odkupu pšenice, da ne govorim o tem, da smo vsi, ki smo šli na morje, praktično imuni na covid. Predsednik Vlade je napovedal finančno nadomestilo za prostovoljne gasilce, ki ne bo obdavčeno, tudi to ne drži. Prav tako je gospod Golob napovedal izplačilo posameznim gasilcem, svojo izjavo je pa po intervenciji in protestu Gasilske zveze Slovenije spremenil, spremenil način kako se bo to naredilo. Zato bi, gospod Knežak je zadnjič povedal, da kdor hitro da dvakrat da in tukaj bi jaz apeliral, da se nadomestilo delodajalcem izplača hitreje, ne v pol leta, po drugi strani bi pa mogoče kazalo upoštevati pravilo ali pa navodila, da je molk zlato, da bi predsednik Vlade včasih dvakrat premislil in samo enkrat povedat. Zdi se nam v Novi Sloveniji vsekakor bolj smiselno in sistemsko, da bi se povečala sredstva na letnem razpisu za opremo gasilskih društev ali da bi se Gasilski zvezi Slovenije, ki dobro pozna potrebe gasilskih društev, namenilo več sredstev, saj ima Gasilska zveza najboljše podatke za to kako gasilci potrebujejo sredstva. Vsekakor pa, kot sem že rekel, čeprav se nam zdi predlog nedodelan, bomo v Novi Sloveniji-Krščanski demokratih zakon podprli. Hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil gospod Soniboj Knežak. Izvolite! Spoštovani predsedujoči, spoštovani državni sekretar, cenjene kolegice in kolegi! Naravne nesreče žal postajajo vse pogostejši del našega življenja. Če smo še nedolgo nazaj govorili o 100-letnih vodah, orkanskih vetrov sploh nismo poznali. Obsežnim sušam pa smo bili priča le nekajkrat v stoletjih. Pa danes ob vsem tem govorimo skoraj vsak dan oziroma mediji tudi na dnevni bazi o tem poročajo.

Sprva smo mislili, da se bo dalo požar omejiti in pogasiti v nekaj dneh; žal, to ni bilo tako. Uničujoč požar se je s pomočjo vetra kmalu začel širiti, neusmiljeno požirati vse pred seboj, ogrožena so bila tudi naselja, človeška življenja, torej življenja naših sodržavljank in sodržavljanov. Situacija na Krasu je postajala vse bolj brezizhodna, a Slovenija se ni predala. Kako veliko srce in voljo po pomoči premore naša država, se je izkazalo v vseslovenski akciji, kjer so na pomoč na Kras prihajali prostovoljci iz celotne Slovenije. Slovenke in Slovenci smo spet dokazali, da v najhujših nesrečah znamo stopiti skupaj. Civilna zaščita, gasilci, Rdeči križ ter vsi ostali so še enkrat dokazali, da ima prostovoljstvo in želja po pomoči v Sloveniji dolgo tradicijo. Vsi tisti, ki smo aktivni gasilci, in tisti, ki dodobra poznate gasilstvo, veste, da je biti gasilec poslanstvo. Pomagamo nesebično, vsakomur in vedno, in prav tako je bilo tudi na Krasu. Prostovoljni gasilci ter gasilke iz celotne Slovenije so se odzvali klicu na pomoč ter pomagali pri boju z ognjem, ki je neusmiljeno uničeval in požiral naš Kras. Vlada je ob takratnem obisku prizadetega območja obljubila, da bo prostovoljkam in prostovoljcem ter vsem, ki so bili tam, priskočila na pomoč. Danes imamo pred sabo zakonski predlog, ki predvideva, da država za vse reševalne sestave uredi povračilo stroškov, in sicer takrat, kadar sodelujejo na intervencijah na podlagi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije. In da se na podlagi sodelovanja v navedenih intervencijah in izjemnih primerih omogoči dodatno financiranje društev in nevladnih organizacij, ki so bile vključene v intervencijo, da bi se zagotovila dodatna opremljenost in izboljšanje njihovega delovanja. Obstoječi zakon torej zgolj nadgrajujemo. Gasilstvo ima resnično dolgoletno tradicijo na Slovenskem in še kako smo lahko ponosni na to. Slovenija se danes lahko pohvali, da ima vedno na razpolago več tisoč gasilskih društev z nekaj več kot 160 tisoč člani, ki so po svetovnem merilu najbolje organizirani, in to nam lahko zavida ne zgolj Evropa, ampak celoten svet, in to vse na prostovoljni bazi. Vsak izmed nas, gasilcev, se zaveda, da se pomoči in solidarnosti ne da kupiti, in to smo pripravljeni braniti do konca. V Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da je bila poteza Vlade pravilna, in se s predlaganim zakonskim predlogom strinjamo. Upamo pa, da bodo naše gasilke in gasilci imeli čim manj intervencij. Vlada pa, da bo društvom ter organizacijam pomagala in ohranjala to lepo tradicijo, ki ima v Sloveniji korenine že 150 let. Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!« Hvala. Še zadnje stališče, Poslanska skupina Levica, zanjo gospod Miha Kordiš. **MIHA Predsedujoči, hvala za besedo. Vrednota, na kateri sloni naš sistem zaščite in reševanja, je brez nadaljnjega vrednota solidarnosti. Zato vrste slovenskih poklicnih gasilcev sestavljajo široke plasti državljank in državljanov, ne glede na to, kje se nahajajo, ne glede na to, kaj sicer v življenju počnejo. In te široke vrste gasilk in gasilcev so tiste, ki nas varujejo v primeru naravnih nesreč, varujejo tako naše hiše kot naša življenja. Za to jim moramo biti vsi skupaj hvaležni. Vrste prostovoljnega gasilstva se v Sloveniji zbirajo že 150 let. Naloga politike je, da jih v tem podpira, kjer in kakor jih le lahko. Prav zato je bil na Vladi pripravljen zakon, ki ga danes sprejemamo in bi, rečeno pod črto in na kratko, zagotovil nekaj dodatnih sredstev in nekaj dodatnega financiranja za potrebe delovanja zaščite in reševanja v gasilskih vrstah, za dodatno opremo, zlasti za

krog skupin, ki v zaščiti in reševanju delujejo, razširimo. Pri tem pa naj opozorim na naslednje. Ta zakon prihaja v senci groznega požara, ki smo ga letošnje poletje spremljali na slovenskem Krasu. Opisujemo ga s precej širokimi besedami: ogromen, gromozanski, celo katastrofalen. Položaj, ki se je poleti zgodil na Krasu, primerjamo s tem, kaj in kako nas je doletelo v preteklosti. Ampak, kolegice in kolegi, to, kar smo poleti videli na Krasu, zublji, s katerimi so se spoprijemali slovenske gasilke in gasilci, je morda res nekaj izjemnega v odnosu do preteklosti, pa prej izrisuje nekaj, kar nas z vedno večjo frekventnostjo čaka v prihodnosti. Seveda govorim o groznem fenomenu antropocena, tj. človeškega poseganja v okolje in spreminjanja podnebnih razmer. Podnebni zlom se namreč odraža na naših vsakodnevnih življenjih najbolj na način, da se vremenska nihanja stopnjujejo. Zato so suše vedno hujše, zato so poplave vedno bolj uničujoče, zato se vročinski valovi tekom poletja vedno bolj in bolj stopnjujejo. To so razmere, iz katerih vznikajo naravne nesreče z vedno hujšimi posledicami za življenja ljudi in za življenja družbe v celoti. Seveda je v teh razmerah jasno, da mora v okviru Ministrstva za obrambo obrambo sistem zaščite in reševanja dobiti veliko bolj pripoznano mesto kot je to veljalo sicer. Drži, da smo se v smeri postopne podpore in dodatne izgradnje zaščite in reševanja premikali že v preteklih letih, ampak ta smer krepitve zaščite in reševanja na prvem mestu gasilstva ne dohaja grozljivega tempa in posledic podnebnega zloma. Zato moramo tudi iz tega vidika zakon, ki ga danes obravnavamo, podpreti. Ob tem pa zaključim še, da ko se soočamo s podnebno krizo, težko ostanemo zgolj pri intervencijah za naravne nesreče, ko se te enkrat zgodijo. Naša prva naloga spoprijema s to največjo krizo 21. stoletja in največjo krizo naše generacije je, da poskušamo silovitost samega podnebnega zloma vsaj omejiti, če že ne v celoti odpraviti. Za to pa je potrebna politična prioriteta in politična zaveza, da se bo naša družba razogljičila, da se bo obseg izpustov, ki vplivajo na podnebna gibanja, bistveno, Glede na to, da v Sloveniji ena tretjina teh izpustov prihaja iz prometa, zlasti iz osebnega avtomobilskega prometa, to pomeni pospešeno preusmeritev iz individualne mobilnosti v trajnostno mobilnost v obliki javnega prevoza. Pomeni izgradnjo železnic namesto avtocest, pomeni brezplačno in široko razvejano mrežo avtobusnega prevoza. Pomeni skratka preusmeritev izza volana na avtobuse in vlake. Infrastruktura, ki naj oskrbuje državo za ta javni prevoz kot ključno obliko trajnostne mobilnosti, pa mora biti v veliko primerih šele vzpostavljena. To je druga tretjina izpustov, ki vplivajo na zlom podnebja v Sloveniji, to so izpusti iz energetike. Ravno zato je

Prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju. V razpravo dajem 2. člen ter amandma Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Želi kdo razpravljati? (Da.) Odpiram prijavo.

Zdaj omenjeni zakon podpiram in sicer z omenjenim amandmajem Slovenske demokratske stranke. Kajti menim, da je ta zakon le v kombinaciji s tem amandmajem boljši

lahko ugotovimo, da je največji problem teh društev in organizacij pri nabavi najrazličnejše opreme, katero uporabljajo v teh intervencijah. In menim, da ta zakon, katerega imamo danes pred sabo, tega problema ne rešuje. Kajti tam je tudi naveden predlog, recimo, da društvo oziroma organizacija nabavlja osnovno sredstvo v vrednosti 250 tisoč evrov, in mora samo državi iz naslova DDV plačati 55 tisoč evrov. Mislim, da bi v tem zakonu, ali pa v nekaterim, bi bilo potrebno tudi to urediti. Menim, da bi bilo potrebno nadaljevati s trendom, kot je že prej kolega iz Nove Slovenije omenil, kot ga je prejšnja Vlada pod vodstvom Janeza Janše nastavila za pomoč tem društvom oziroma nevladnim organizacijam, katere delujejo na področju zaščite in reševanja, ker jim je bilo podeljenih kar nekaj teh sredstev. Včeraj je tudi sekretar, gospod Rudi Medved, na seji matičnega odbora dejal, da predlagane te pobude, katere so bile iz strani Združenja občin in strank nekako podpira, vendar da bi jih enkrat kasneje vključili v rešitve. Škoda, ker to ni storjeno že sedaj, kajti le s tem predlogom bi nekako hitreje prišli do teh rešitev. Zato, kot sem rekel prej, predlagani zakon seveda podpiram, kajti s tem rešujemo pač, da se stroški čim preje povrnejo društvom, katere pač sodelujejo na teh posegih. In mislim, da bi bilo potrebno, kot sem rekel že prej, da se reši ta problem financiranja teh društev in ostalih nevladnih organizacij, kajti priča smo, recimo, če bi le malo prerazporedili določena sredstva, katera so namenjena ostalim nevladnim organizacijam. Vemo, da je bilo kar nekaj v tem času te Vlade izplačanih, pa če bi ta denar namenili tem društvom in organizacijam, katere delujejo na področju zaščite in reševanja, bi bila situacija veliko boljša.

zvezi s to rešitvijo, ki je danes na mizi, rad povedal samo to: ta novela zakona je zelo ciljno usmerjena. Zato smo si tudi drznili predlagati nujni postopek. Ciljno usmerjena in natančno govori, da ureja zadeve v razmerah, ko je aktiviran državni načrt, torej, ko gre za požar ali naravno nesrečo tolikšnih razsežnosti, da je treba v reševanje ali gašenje vpoklicati širše, enote širšega območja države. In drugi

V tistem, kar z zakonom zasledujemo, kar je intenca tega zakona, je čisto v redu dodelan in je popolnoma jasen. Poudarjam pa, da smo ravno zato smo želeli hitro odreagirati, in ker so se, ja, in ni skrivnost, to sem povedal že tudi na začetku, seveda, da je bil zakon pripravljen tudi pod vtisom razmer po požaru na Krasu. Zakaj pravzaprav ne. Zakaj ne. Če so se pokazale določene potrebe, lahko seveda spreminjamo ob takih dogodkih tudi zakon. Zakoni so živa materija. Ne pa na način, seveda, to pa ne pristajamo, da seveda zdaj po nujnem postopku odpiramo pa kar celotni sistem financiranja zaščite in reševanja. Tu pa mislim, da, ko sem jaz včeraj rekel, seveda, da so popolnoma legitimne pripombe (nadaljevanje) Jaz vem, da imajo občine tudi svoje probleme na področju financiranja, marsičesa in tudi zaščite in reševanja. Vendar tu zdaj pomešamo vse na počez, tako financiranje poklicnega gasilstva, ki je v zakonodaji rešeno, sicer, kar zadeva povrnitev stroškov države v primerih aktiviranega državnega načrta, tudi poklicni gasilci ravno tako sodijo v ta segment povrnitve stroškov. Jaz…, ne bi se spuščal zdaj v podrobnosti vsakega predloga posebej, ki ga naslavljajo na Državni zbor občine, vsekakor pa mislim, da spreminjanje osnovnega koncepta financiranja zaščite in reševanja pa ne more biti stvar nekega nujnega postopka. Morda smo v preteklosti res velikokrat videli, da so se mnoge sistemske zadeve reševale na tak način, pa jih bomo zdaj, marsikatero morali tudi popravljati, ne kar tako na počez. O osnovnem konceptu financiranja zaščite in reševanja se seveda lahko odpre debata, ampak jaz pa mislim da, tu pa bi res morala biti široka debata okrog tega in nek družbeni konsenz, kaj in kako spremeniti. seveda zdaj z, v imenu Vlade lahko ponovim isto, kot sem včeraj, da ne podpiramo amandmaja stranke SDS, pa ne zato, ker prihaja ravno iz te stranke, ampak iz čisto preprostega razloga, da je po tako korenitih posegih v financiranje vendarle potreben nek premislek, neka debata, ne pa, da se tega lotimo na počez, po hitrem postopku. Nenazadnje pa to zahteva odpiranje tudi še nekaterih drugih zakonov, nekaterih, za katere Ministrstvo za obrambo niti ni pristojno. Govorite tudi o obdavčevanju gasilske opreme, kar je seveda sploh materija za nek drug zakon, mi smo pa pristaši, da bi zdaj z enim zakonom posegali pa kar tako na počez po vsej zakonodaji, kar seveda ustvarja še dodatno nepreglednost. Tako da, v imenu Vlade pač povem, da mi amandmaja ne podpiramo. Hvala. Želi še kdo razpravljat? (Da.) Vidim, da je še interes. Odpiram prijavo. Prijavite se s pritiskom za gumb na mikrofon. Imamo dva prijavljena. Najprej dobi besedo gospod Jožef Horvat, izvolite. Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, dragi kolegice in kolegi! Namesto uvoda, če bi zdaj predsedovala naša predsednica, bi najprej ugotovila, da je v dvorani slaba prisotnost, je pravzaprav skoraj več opozicijskih poslank in poslancev, kot vladnih, pri vladnih pa moram posebej pozdravit vedno disciplinirano Poslansko skupino SD. Seveda bom ta zakon podprl, ker 24. aprila je konec, je bilo konec razdiralne opozicije Kul, ampak z zgodovino se nočem ukvarjati, rajši gledam v prihodnost. Ta amandma, ki ga zdaj obravnavamo, je na mestu. Zakaj se predlagatelj sklicuje na Združenje občin Slovenije? Najbrž v tej dvorani vsi vemo, da so občine tiste, ki s prostovoljnimi gasilskimi društvi podpisujejo pogodbe za opravljanje lokalne gasilske javne službe. Torej, gre za pogodbeno relacijo pacta sunt servanda, potem pa je zelo resna zadeva. Ampak kakorkoli že, zakon bom podprl, mi je pa pri tem malo nerodno, tisoč tristo prostovoljnih gasilskih društev imamo v Sloveniji. Če tole tako malo po povprečju razdelim, ta milijon in pol; res

sto prostovoljcev na intervenciji, potem bo to prostovoljno gasilsko društvo dobilo in če so bili na intervenciji do 8 ur, potem bo to prostovoljno gasilsko društvo dobilo zaokrožim 6 tisoč evrov. To je sedaj pravi algoritem. Vprašanje je, ampak ne bi želel, da danes zadevo razširimo jo je pa zanetila pravzaprav vladna garnitura. Ali je ta zakon, zato da neki način saniramo izjave vladajočih, ki so bile kristalno jasne in so šle v tej smeri ja, prostovoljnim gasilcem bomo plačali ure, ki so jih preživeli na intervenciji in potem se je v prostovoljnem gasilstvu dvignil tornado, ker prostovoljstvo se pač ne plačuje. To je osnovna logika. Mnogi gasilci so bili užaljeni, zaradi tega. Ali bo sedaj ta zakon saniral to užaljenost? Jaz sem prepričan, da gasilci takšni kot jih jaz poznam so to izjavo že davno pozabili in se jim fučka za izjave vladajočih. Tudi, če tega denarja ne bi dobili bo šel razvoj prostovoljnega gasilstva naprej. Sam vem že dolga leta kako se v vaškem prostovoljnem gasilskem društvu zbira denar in tukaj mi sedaj delamo neki velik pomp in tako naprej in vladajoči tudi niso poznali 36. člena Zakona o gasilstvu, ki ureja nadomestilo plače za gasilca, ki je zaposlen in je udeležen na intervenciji. Te zadeve smo rešili v prejšnjem mandatu, ko sem bil res izjemno zadovoljen, ko je mag. Matej Tonin vodil resor, pod katerega spada tudi gasilstvo in smo po sedmih letih usklajevanj uspeli pod streho praviti res zelo dober Zakon o gasilstvu. Ne bom danes spraševal in zahteval od Vlade neki razrez, ki bi naj prikazoval finančna sredstva iz državnega proračuna koliko denarja dobijo posamezne nevladne organizacije, za to bo pač najbrž ob razpravah o rebalansu. Podprem amandma in podprem tudi zakon. Hvala lepa.

Najprej se zelo lepo zahvaljujem opozicijskim strankam Slovenskim socialnim demokratom in Novi Sloveniji, da ste podprli Predlog spremembe zakona k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah o Zakonu o varstvu pred naravnimi nesrečami. Bi pa pričakoval, potem od obeh skupin, da bosta tako enotno podprli tudi glasovanje o proračunu pa glasovanje o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost, kjer bomo dejansko lahko zagotovili še več denarja za gasilce pa tudi druga reševalna društva in društva za zaščito, ki to oni danes omenjajo, da jim je treba zagotoviti več denarja. Seveda se jim bo zagotovilo, ampak kot je bilo danes že rečeno ne s Predlogom zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Še nekaj je bilo danes že jasno rečeno, da ta denar denar, ki ga ta predlog zakona dodeljuje dodeljujemo gasilskim društvom ne posameznikom. S tem denarjem se ne plačuje gasilcev kot posameznikov, gasilcev kot prostovoljcev, ker vi to želite predstaviti kot, da bomo sedaj vzeli gotovino in jo v kuvertah dajali posameznim ljudem. Ne, ta denar bodo dobila Tako, da prosim, ko se bo še naprej delalo na tem z drugimi zakoni ne s tem predlogom zakona danes, ko se bo še naprej delalo, da se zagotovi več denarja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

amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na **2. TOČKO DNEVNEGA REDA

Predlog zakona je v obravnavo predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade.

poleg ostalih ukrepov za blaženja učinkov draginje predstavlja hitro in osnovno pomoč gospodinjstvom z nizkimi dohodki, ki se bodo to zimo zagotovo soočala s težavami pri plačilu položnic za ogrevanje in elektriko. Predlog je potrebno razumeti v povezavi z ostalimi vladnimi ukrepi za pomoč vsemu prebivalstvu kot so regulacija marž na bencinskih servisih, zvišanje potnih stroškov, dvig neobdavčenega zneska za povračilo stroškov prehrane na delu, podpori kmetom, omejitev drobnoprodajnih cen električne energije, znižano stopnjo DDV za električno energijo. V javni obravnavi je tudi predlog, ki bi preprečil podražitve šolskih malic ter cene bivanja v dijaških in študentskih domovih. Vlada razmišlja tudi o možnosti uvedbe prehranskega dodatka, prav tako pa bo minimalna plača januarja 2023 presegla 800 evrov neto. Uvodoma naj dodam tudi, da bo naše ministrstvo spremljalo situacijo v družbi in v primeru povečevanja stisk prebivalstva ter poglabljanja revščine v sodelovanju z Vlado predlagala nove ukrepe. Smo pa med poletjem pripravili predlog, ki je tu pred nami, ki pomeni enostavno izvršljivo in hitro pomoč dohodkovno najbolj šibkim gospodinjstvom. Čeprav bo danes opozicija trdila drugače bodo pomoči po tem zakonu deležne vse kategorije prebivalstva, ki živijo v gospodinjstvih z nizkimi dohodki. Energetski dodatek, ki ga predvideva ta zakon bodo tako prejeli tudi zaposleni, tudi starši otrok s posebnimi potrebami, tudi upokojenci in prebivalci z različnimi statusi pod pogojem, da živijo v gospodinjstvu, ki se preživlja z nizkimi dohodki. Energetski dodatek po tem zakonu je namreč vezan na upravičenost do denarne socialne pomoči in ali varstvenega dodatka. Kar pomeni, da bo gospodinjstvo ta dodatek lahko prejelo enkrat, če bo kadarkoli od letošnjega oktobra do marca prihodnje leto postalo upravičeno do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Vezanost dodatka na ta dva instrumenta omogoča, da bodo pomoč dejansko prejeli tisti, ki jo najbolj potrebujejo, kar je z vidika namena tega zakona edino prav. Cilj je namreč preprečevati zdrse v revščino ter najhujše stiske prebivalcev v prihajajoči zimi. Za ilustracijo navajam primer para brez otrok, kjer je ena oseba zaposlena, druga pa brezposelna. Takšno gospodinjstvo bo dodatek lahko prejelo, če dohodki gospodinjstva ne dosegajo 877 evrov. Dvostarševska družina z enim zaposlenim staršem in dvema otrokoma pa, če dohodek ne presega 1.375 evrov mesečno. V Sloveniji imamo približno 38 tisoč samskih oseb, ki prejemajo socialno pomoč in ti bodo prejeli ta dodatek. Imamo več kot 17 tisoč prejemnikov varstvenega dodatka, med njimi velika večina revnih upokojencev, ki bodo prav tako prejeli ta dodatek. Gre torej za najbolj ranljive posameznike in gospodinjstva. Višina dodatka bo odvisna od sestave takšnega gospodinjstva oziroma družine. 200 evrov dodatka bodo prejele samske osebe, 200 evrov družine z enim staršem ter dodatnih 118 za vsakega otroka. 314 evrov bodo prejele dvostarševske družine ter 118 evrov dodatno za vsakega otroka. 3l4 evrov bodo prejeli pari brez otrok. Vlada je kot dodatno skupino posebej ranljivih prepoznala tudi dohodkovno najšibkejše kategorije invalidov. Gre za nezaposljive invalide, ki si sami ne morejo zagotoviti dohodka vključno z invalidi I. stopnje brez pravice do invalidske pokojnine. Invalide, ki so vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo in ne prejemajo dohodkov iz dela ter tisti invalidi, ki kot edini prejemek prejemajo invalidski ali družinski dodatek. Zakon vključuje tudi člen za spregled premoženja ter izmenjavo podatkov zavodom za pokojninsko zavarovanje. Na podlagi tega bo ministrstvo obvestilo vse revne upokojence, ki so potencialno upravičeni do varstvenega dodatka ter pomoči iz tega zakona, da pri najbližjem centru socialno delo vložijo vlogo za varstveni dodatek. Pri tem bo v veliko pomoč dejstvo, da varstvenega dodatka prejetega v tem obdobju ne bo potrebno v nobenem primeru vračati po smrti prejemnika. Na vladnih spletnih straneh bomo poleg tega objavili kalkulator, ki bo vsem kategorijam prebivalstva omogočal preverbo ali je njihovo gospodinjstvo lahko upravičeno do energetskega dodatka. Prvenstveno bo kalkulator namenjen revnim zaposlenim, katerih gospodinjstva so navkljub temu, da prejemajo plačo lahko upravičena do denarne socialne pomoči in dodatka po tem zakonu. Hvala. Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku gospodu Mihi Kordišu. Izvoli. Predsedujoči, hvala za besedo. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 3. nujni seji obravnaval Predlog zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada s predlogom za obravnavo in sprejetje po nujnem postopku, ki ga je Kolegij predsednice potrdil. Predstavnik predlagatelje je uvodoma podal kratko obrazložitev predloga zakona in izpostavil, da se prejemnikom denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka ter invalidom omogoča izplačilo energetskega dodatka v višin 200 evrov. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da so v pisnem mnenju predloga zakona preučili z vidika njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in zakonodajno-tehničnega vidika, ter podali pripombe k posameznim členom. V zvezi z vloženimi amandmaji je povedala, da amandmaji poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica večinoma odpravljajo pomisleke Zakonodajno-pravne službe. Odbor je prejel tudi mnenje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki ga je na seji odbora predstavil njihov predstavnik. Komisija podpira predlagane rešitve. Poudarja, da je treba opraviti razmislek o načinu soočenja s pritiski višanja cen in stroškov na različnih življenjskih področjih na dolgi rok. Zastavlja pa se vprašanje kako dolgo bomo brez dodatnih ukrepov še uspeli blažiti negativne posledice na podlagi dodeljevanja pomoči določenim skupinam prebivalstva, če zato v proračunu države ne bo na voljo dovolj sredstev. V razpravi so članice in člani odbora razpravljali predvsem o širitvi kroga upravičencev do energetskega dodatka. Zagovorniki uvedbe novih kategorij upravičencev so opozorili na razkorak, med številom oseb, katerim Vlada želi pomagati z uvedbo energetskega dodatka, teh je okoli 80 tisoč, številom oseb, ki težko preživijo mesec, teh je po oceni Vlade okoli 120 tisoč, in številom oseb, ki ne bi mogli pokriti nepričakovanih izdatkov, to je okoli 28 % gospodinjstev oziroma okoli 100.000 do 150.000 oseb po oceni nekaterih razpravljavcev. Prav tako so opozorili, da je po zadnjih podatkih v Sloveniji inflacija najvišja v primerjavi s povprečjem Evropske unije, zato so predlagali, da se med upravičence dodajo še prejemniki minimalne plače, zaposlene, ki prejemajo plačo do zneska povprečne bruto plače, prejemnike denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, upokojence, študente in kmete ter družine otrok s posebnimi potrebami. V razpravi so opozorili tudi na po njihovi oceni pomanjkljivo definicijo gospodinjstva, ki pa je podlaga za izračun materialnega položaja oseb. Med zagovorniki rešitev predloga zakona, ki niso naklonjeni širiti upravičencev, je prevladalo mnenje, da je bolj primerne dodatke izplačevati na podlagi materialnega položaja oseb in ne na podlagi njihovega statusa, namesto sistema, po katerem bi se dodelilo pomoč po kategorijah brez upoštevanja premoženjskega stanja upokojencev, podpirajo določitev cenzusa za katerega imajo strokovne službe vzpostavljene preverjene kriterije. Cilj predloga zakona je namreč pomagati osebam z izjemno nizkimi dohodki, zato so pozdravili hitro ukrepanje Vlade. Opozoril so na številne ukrepe, ki jih je Vlada že sprejela z namenom obvladovanja rasti cen, teh je bilo do sedaj že 11. Obravnavani predlog zakona tako predstavlja le eno od rešitev, v pripravi pa so nove. Odbor je sprejel amandmaje koalicijskih poslanskih skupin in glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Pripravljen je tudi dopolnjen predlog zakona. Hvala za pozornost. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima poslanska skupina Svoboda, zanjo gospa Sandra Gazinkovski. Hvala. Po več kot 2 leti trajajočemu obdobju koronavirusa se je svet znašel pred novo krizo. Vojna v Ukrajini predstavlja tveganje na področju zagotavljanja energije, soočamo se z drastičnim povišanjem cen surovin, energentov, transporta, osnovnih življenjskih potrebščin. Vlada dr. Roberta Goloba se je z draginjo spopadla takoj po prevzemu funkcije. Z delom je pričela delovna skupina za blaženje draginje in v zelo kratkem času so bili sprejeti številni ukrepi. Naj jih navedem le nekaj. Ponovno je uvedena regulacija marž trgovcev na bencinskih servisih zunaj avtocest, sproščene so marže in cene na avtocestah. Država se je za dizel začasno odpovedala prispevkoma za energetsko učinkovitost in obnovljive energije. Zagotovili smo najnižje možne trošarine za gorivo. Od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 bo veljala omejitev najvišje drobnoprodajne cene električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce. Ne gre zanemariti niti ukrepa, po katerem bo od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 na dobavo elektrike, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje za vse uporabnike DDV znižan z 22 % na 9,5 %. Poleg vsega tega danes obravnavamo še dva izjemno pomembna zakona z namenom pomoči ljudem in gospodarstvu, s katerima bomo omilili posledice, ki so nastale zaradi podražitve cen energentov in cen življenjskih potrebščin. Napovedani pa so tudi že nadaljnji ukrepi. Draginja izjemno močno prizadene prav socialno ogrožene, torej gospodinjstva z najnižjimi prihodki. Zato z danes obravnavanim Predlogom zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva predlagamo enkratni energetski dodatek za prejemnike denarne socialne in varstvenega dodatka, višina katerega je odvisna od sestave družine (od 200 evrov za samske osebe in enostarševske družine do 314 evrov za dvostarševske družine in osebe brez otrok, pri čemer bo dodatek povečan za 118 evrov za vsakega otroka). Nadalje se uvaja enkratni energetski dodatek za invalide v višini 200 evrov. Pomembno je, da se energetski dodatki ne bodo šteli v dohodek pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, od njih se ne bodo plačali dohodnina in prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje, izvzeti pa bodo tudi iz izvršbe. zakonom se predlaga tudi, da se za potrebe ugotavljanja materialnega položaja vlagatelja vloge za denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek in oseb, ki se upoštevajo poleg vlagatelja za vloge vložene v obdobju od 1. oktobra 2022 do 28. februarja 2023, premoženje razen prihrankov in vrednostnih papirjev ne upošteva. Z na seji matičnega delovnega telesa sprejetim dopolnilom pa bo urejeno tudi pridobivanje podatkov, na podlagi katerih bi lahko ministrstvo stopilo v stik s tistimi, ki so upravičeni do energetskega dodatka, pa tega morda sploh ne vedo. Zakon je ciljno usmerjen na najbolj ogrožena gospodinjstva v naši državi in zajema vse družbene skupine. Gre za še enega izmed pomembnih ukrepov vlade dr. Roberta Goloba za obvladovanje učinkov draginje in za izboljšanje položaja najranljivejših ljudi v naši državi, na katerega je potrebno gledati v okviru vseh ukrepov proti draginji. Naj še enkrat poudarim, da se pripravljajo tudi še novi ukrepi. V Poslanski skupini Svoboda bomo zakon seveda podprli. Hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila mag. Karmen Furman. Izvoli. Hvala za besedo. Danes obravnavani predlog zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje naj bi po mnenju vlade naslavljal socialno najbolj ogrožene prebivalce naše države. Minister za delo Luka Mesec je ob predstavitvi predloga zakona celo med drugim dejal, citiram: »V nasprotju s predhodno vlado smo se v naši ekipi odločili, da bomo pomoč merili in jo namenili tistim, ki jo najbolj potrebujejo«. Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo zato ob pregledu zakona presenečeno ugotovili, da vladni predlog zajema zgolj 64 tisoč prejemnikov denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ter 13 tisoč 500 prejemnikov nadomestila za invalidnost. Glede na to, da je prejšnja vlada pod vodstvom Slovenske demokratske stranke dodatek namenila vsem 110 tisoč državljanom, slednje pomeni, da je takrat dodatek prejelo desetkrat več državljanov kot po trenutnem **16. TRAK: pa čeprav se energetska in prehrambena draginja zdaj kaže v precej hujši obliki. Slovenija se namreč trenutno sooča z nadpovprečno visoko inflacijo, dražijo se naftni derivati, hrana in električna energija, posledično se višajo tudi cene drugih izdelkov in storitev, kar se še kako pozna v denarnicah naših državljanov. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zato v teh časih draginje še posebej zaskrbljeno spremljamo trenutne vladne prioritete, ki se kažejo tako z napovedano novo dohodninsko zakonodajo, s katero bo Vlada Roberta Goloba že napovedano nižala plače vsem zaposlenim, kakor tudi kriteriji, na podlagi katerih danes dodeljuje energetski dodatek. predlogu Vlade je namreč spregledanih več kot dve tretjini oseb, ki imajo trenutno dohodek nižji od praga tveganja revščine. V Sloveniji približno 243 tisoč prebivalcev živi z dohodkom pod pragom revščine, predlagani zakon pa pravico do dodatka dodeljuje le 77 tisoč 500 upravičencem. Spregledani so bili upokojenci, ki z zajamčeno pokojnino za polno delovno dobo danes živijo pod pragom revščine, po mnenju Vlade pa si energetskega dodatka ne zaslužijo niti delavci z minimalno plačo, saj po uradnih podatkih kar 46 tisoč delovno aktivnih oseb danes živi pod pragom revščine. V Slovenski demokratski stranki smo zato na vladni predlog zakona vložili amandmaje, s katerimi razširjamo krog upravičencev do dodatka. Z amandmaji predlagamo, da bi energetski dodatek prejeli vsi upokojenci, ki imajo pokojnino nižjo od izračunanega praga tveganja revščine, ki je po uradnih podatkih v letu 2021 znašal 771 evrov, prav tako pa tudi zaposleni z minimalno in povprečno plačo, prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost, kmetje in študentje. Krog upravičencev do dodatka razširjamo tudi na vse skupine oziroma kategorije invalidov, ki so iz vladnega predloga izpadli. Tako bi bili do dodatka upravičeni tudi invalidi, ki delajo krajši delovni čas, invalidski upokojenci z nizkimi pokojninami in upravičenci dodatka za nego ter izgubljen dohodek. S tem se odpravlja tudi očitana protiustavnost vladnega zakona, ki se kaže s kršitvijo ustavnega načela enakosti po zakonu po 14. členu ustave. Spoštovani! V Slovenski demokratski stranki smo vedno pripravljeni podpreti ukrepe, ki bodo dejansko pomagali ljudem, gospodarstvu in kmetijstvu. Zato k vladnemu predlogu zakona tudi vlagamo amandmaje, na podlagi katerih bi po načelu enakosti pomoč prejeli prav vsi, ki jo ob tej draginji najbolj potrebujejo, torej, ne samo prejemniki denarne socialne pomoči, ampak tudi delavci, upokojenci, invalidi, brezposelni, kmetje in študentje. In prav bi bilo, da se pri takšnih predlogih ne gleda, kdo jih predlaga, ampak komu je potrebna pomoč. Zato ne glede na zavrnjene amandmaje na matičnem odboru danes ponovno na plenarni seji Državnega zbora pozivamo koalicijo, da razmisli in te amandmaje tudi podpre. Pa ne zaradi nas kot predlagateljev, ampak zaradi vseh teh ljudi, ki so v teh časih draginje v stiski in ta dodatek še kako potrebujejo, pa so bili v vašem, vladnem predlogu spregledani. Hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil gospod Janez Žakelj. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani poslanke in poslanci! Pomoč najranljivejšim v času energetske draginje je gotovo potrebna, vendar pa ob tem ostaja spregledan srednji sloj, ki je davčno najbolj obremenjen, in zlasti revni zaposleni, ki zaradi vse višjih cen s plačo težko pridejo čez mesec. Aktualna Vlada jim bo z davčno reformo celo vzela višji razpoložljivi dohodek, kot smo ga predvideli z davčno reformo, sprejeto v času naše Vlade. Če smo v času prejšnje Vlade vsem zaposlenim povečali plače, boste vi te plače zmanjšali. Se pravi, jemljete tistim, ki vsak dan zgodaj zjutraj vstanejo in gredo na delo ter s svojim trudom in svojimi rokami preživljajo sebe in svoje družine. To je vse kaj drugega od tega, kar ste govorili, ko ste bili v opoziciji; to je očitno nova svoboda, ki jo ljudje vse bolj okušajo. Obstoječa Vlada pa nagrajuje tiste zdrave posameznike, ki prejemajo denarno socialno pomoč, ki bi lahko delali, pa delati ne želijo. Poleg tega pa je treba poudariti, da tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč, lahko že sedaj v tem sistemu

Govorim o izredni denarni socialni pomoči, zato ne razumem, zakaj je posebej energetski dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči, ne pa tudi za ranljive zaposlene. Sedanja Vlada bi morala paket pomoči prebivalstvu zastaviti širše in določiti tudi nižji 5 % DDV za hrano, kar smo v Novi Sloveniji že predlagali ob sprejemanju nižjega DDV na energente. Vsekakor se v Novi Sloveniji strinjamo s tem, da pomoč dobijo najranljivejši invalidi. Pozabili pa ste na številne kategorije invalidov, na kar vas v dopisih opozarjata Nacionalni svet invalidskih organizacij in Društvo Vesele nogice. Pozabili ste na otroke s posebnimi potrebami, na invalide, ki so invalidsko upokojeni, na invalide, ki delajo s skrajšanim delovnim časom. Pozabili ste tudi na številne upokojence. Prav tako, pa kot že omenjeno, pozabili ste na nižji srednji sloj. Tisti, ki imajo 100 evrov nad minimalno plačo, bodo ostali brez vsega. Na ta način so razmerja med delom in nedelom še bolj nepravična. Spoštovana koalicija, sporočate, da se v tej državi ne splača delati. Ob tem se v Novi Sloveniji sprašujemo, ali je delo še vrednota, pa kdo bo v tej državi sploh še želel delati. Več kot očitno je, da nagrajujete nedelo. Ne privoščite pa dodatka revnim zaposlenim, tistim, o katetrih je Levica tako rada govorila, ko je še bila v opoziciji. Tem revnim zaposlenim, ki zaradi vse višjih cen s plačo težko pridejo čez mesec. Žalosti pa me, da bodo brez dodatka ostali tudi otroci s posebnimi potrebami in njihovi starši. To je preprosto žalostno in sramotno. Dodatek bodo dobile zdrave in za delo sposobno osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč, ne pa tudi otroci s posebnimi potrebami. Zato smo v Novi Sloveniji vložili amandma, ki med prejemnike energetskega dodatka vključujejo starše otrok s posebnimi potrebami in ga vezali na dodatek za nego in na delno plačilo za izgubljeni dohodek. Prav je, da se pomaga najšibkejšim in velik del tistih na socialni podpori, po našem mnenju, nikakor ne sodi med najšibkejše. V mislih imam predvsem tiste, ki so zdravi, ki prejemajo denarno socialno pomoč in delajo na črno. Očitno so za to Vlado kriteriji, da je nekdo ranljiv predvsem to, da prejema socialno podporo. Dejstvo pa je, da Vlada pomaga kategorijam, ki so stranki Levica ideološko zelo blizu, pa ne glede na to, ali potrebujejo pomoč, ali ne, pa bi jo mogoče kdo drug bolj potreboval. V Novi Sloveniji bomo predlagani zakon podprli, v kolikor bo sprejet naš amandma, ki bi med prejemnike vključil vsaj še vse otroke s posebnimi potrebami in njihove starše. Hvala. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil gospod Soniboj Knežak. Izvolite! Hvala predsedujoči. Predstavnik Vlade, spoštovani kolegice, kolegi! Cene goriva in drugih energentov rastejo že najmanj leto dni. Na začetku so cene rastle zaradi okrevanja svetovnega gospodarstva po ukinitvi najstrožjih protikoronskih ukrepov. Danes pa cene energentov dobesedno že letijo v nebo, zaradi posledic vojne v Ukrajini in mehanizmov prostega trga, ki še dodatno dražijo energente, ker obstaja možnost, da bi se lahko izvoz energije iz Rusije v Evropo popolnoma prekinil. Dražje cene energentov na evropskih trgih se tudi zelo hitro odražajo v višjih cenah energije za končne potrošnike. Zato se danes vse več gospodinjstev sooča s težavami pri plačevanju položnic za elektriko in ogrevanje. Med njimi imajo največ težav pri plačevanju računov ravno socialno najranljivejše osebe in družine. Socialni demokrati na problem energetske draginje opozarjamo že od novembra lanskega leta, ko je Evropska komisija prvič odločila o možnih ukrepih za pomoč socialno najšibkejšemu prebivalstvu in gospodarstvu. Žal takratna Vlada Janeza Janše se na našo /nerazumljivo/ dolgo časa ni odzvala. Vlado smo takrat večkrat pozivali k ukrepanju, tudi z večjim številom oseb pristojnih odborov in poslanskih vprašanj. Sprva smo dobivali zgolj cinične nasvete o menjavi ponudnikov elektrike, nato pa zgolj obljube, da bo Vlada pomagala najbolj ogroženim osebam z energetskim vavčerjem v višini 150 evrov. Kljub temu, da smo bili na začetku leta na vrhuncu kurilne sezone in so cene energentov že takrat strmo rasle, takratna Vlada še vedno ni storila ničesar, da bi storila obljubo o pomoči za blažitev energetske revščine.

vlada Janeza Janše je takrat pokazala, da jim ne gre za ljudi temveč zgolj za politični prestiž in oblast. V času, ko bi z našim zakonom zagotovili pomoč tistimi, ki so jo najbolj potrebovali se je takratna vladajoča koalicija odločila, da bo naš Predlog Zakona o energetskih vavčerjih zavrnila, ob enem pa je ponovno obljubila, da bo sama pripravila svoj predlog zakona pri čemer je vlada Janeza Janše ponovno pokazala, da jim je pomembnejši politični prestiž od prave pomoči ljudem, saj je predlagala izplačilo solidarnostnega dodatka sredi aprila torej tik pred parlamentarnimi volitvami in do konca kurilne sezone. Na očitke, da pomoč ljudem prihaja bistveno prepozno, ker je kurilna sezona praktično že zaključila in da se zgolj za predvolilni bombonček ter kupovanje glasov z davkoplačevalskim denarjem smo takrat od vladajočih dobili zgolj ciničen odgovor s strani takratnega ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, ki je dejal, da v tem primeru ne gre za predvolilne bombončke, temveč za cele bombonjere. Če bi resnično želeli pomagati ljudem bi pomoč dali takrat, ko so ljudje dejansko potrebovali torej sredi kurilne sezone ne pa z zamikom globoko v predvolilno pomlad. Socialni demokrati bomo predlog zakona, ki bo omogočil izplačilo enkratnega energetskega dodatka najranljivejšim oseb in družinam podprli. S tem dodatkom se bodo socialna najbolj ogroženi prebivalci soočali z rastjo cen energentov. Predlog zakona podpiramo, zato ker prihaja dovolj hitro in v primernem času, saj se bliža nova kurilna sezona. Predlog predstavlja tisto prvo pomoč za blaženje energetske revščine v prihajajoči zimi, za najbolj ogrožene prebivalce in predstavlja zgolj enega izmed ukrepov za blaženje energetske blaginje. Vlada je za pomoč vsem prebivalcem že regulirala ceno goriva, elektrike in zemeljskega plina ter znižala davek na dodano vrednot za elektriko, zemeljski plin, lesno kurjavo in daljinsko ogrevanje, zaradi česar bo povprečno slovensko gospodinjstvo na letni ravni prihranilo več sto evrov. Ker gre v tem primeru za prvo pomoč za najbolj ogrožene osebe in družine, ki jim regulacija cen energentov in znižanje DDV ne boste bistveno pomagala bomo Socialni demokrati še najprej skrbno spremljali vpliv energetske draginje in druge kategorije prebivalcev. kolikor se bo izkazalo, da je tudi za njih regulacija cen in znižanj DDV nista dovolj za blaženje energetske revščine bomo v koaliciji predlagali, da se tudi njim nameni podobna višina energetskega dodatka kot socialno najbolj ogroženim osebam in gospodinjstvom. Hvala za pozornost. Hvala. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil gospod Milan Jakopovič. Izvolite. Danes imamo na mizi ciljno usmerjen ukrep, ki bo poleg že sprejetih ukrepov Vlade za blažitev draginje kot je recimo znižanje DDV energentov in hkrati njihova regulacija cene, kar bo vplivalo na končno oceno za vse uporabnike dodatno vplival in pomagal socialno res najbolj ogroženim prebivalcem pri soočanju z energetsko draginjo. Gre za prvi obliž kot se je na matičnem odboru izrazil državni sekreter iz Ministrstva za delo in tako ga razumemo tudi v Poslanski skupini Levica. Vlada se je lotila problematike hitro. Ta ukrep, ki ga sprejemamo sedaj pa po našem mnenju predstavlja najhitrejši možen odziv ob soočanju z energetsko draginjo pred prihajajočo kurilno sezono. Ena od pomembnih ciljev oziroma vsaj moral bi biti je ta, da pomoč pride do ljudi najhitreje mogoče. Sprejem ukrepa pomeni, da bi najbolj ogrožene do te pomoči prišli že od novembra naprej in ne šele po kurilni sezoni ali kasneje. Veže se na obstoječ sistem denarnih pomoči in je namenjen vsem, ki ne dosegajo meje prihodka določenega preko osnovnega zneska minimalnega dohodka. Ob tem se bo v sistem povabilo tudi vse tiste, ki so do socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka opravičeni ali jih ne prejemajo. V prvi vrsti so to ljudje, ki živijo sami in so starejših od 65. let. Zaradi širitve kroga upravičencev do energetskega dodatka se hkrati sprejema tudi ukrep, ki ob ugotavljanju meje prihodkov posameznega gospodinjstva in upravičenosti ne upošteva premoženja razen prihrankov in vrednotnih papirjev. V Poslanski skupini Levica ukrep podpiramo predvsem, ker sistemsko naslavlja krog upravičencev, kjer so zbrani najbolj ogroženi ne glede na to kateri ranljivi skupini pripadajo. Tak način je edini pravičen in izničuje parcialno reševanje problemov. Ob tem se v Levici zavedamo, da so cenzusi prenizki, na kar opozarjamo ves čas. Prenizki cenzusi so posledica dolgoletnega razgrajevanja socialne **19. In ena od poglavitnih nalog Ministrstva za delo je, da to čim prej uredi. V zadnjem času smo glede draginjskega dodatka v Poslanski skupini Levica vložili precej napora, da poiščemo način, sredstva in konsenz za rešitev tega problema. Ena od teh rešitev je izredna uskladitev OZMD, osnovnega zneska minimalnega dohodka, kar predlagamo z vloženim amandmajem. Ta izredna jesenska uskladitev bo dvignila cenzus in vsaj delno razširila krog upravičencev. Ne glede na končno odločitev glede tudi vloženega amandmaja pozivamo Vlado Republike Slovenije in predvsem Ministrstvo za finance, da že v tem trenutku pripravi in rezervira dodatna sredstva namenjena pomoči posameznikom in gospodinjstvom, če se izkaže da tokratni ukrepi ne bi bili zadostni. Hvala. Stališče Poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti bo predstavil gospod Felice Žiža. Izvoli.

elementi podnebnih sprememb, ruska agresija nad Ukrajino in Covid-19, pa še kaj drugega.

Ali bomo še vsi imeli delo? To so vprašanja, ki se jih vsi bojijo in ne vedo točno kako se bo zadeva razvila v bodočih mesecih. V Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti vsekakor podpiramo Vlado za vse napore, ki jih uvaja smislu reševanja teh hudih težav. Delne rešitve so v predlogu prvega zakona, torej predlog zakona o začasnih ukrepih glede odprave draginje za vse najbolj ranljive skupine našega prebivalstva in v drugem predlogu zakona, ki daje pomoč gospodarstvu zaradi povišanja cen električne energije in zemeljskega plina. Prvi predlog zakona prinaša in omogoča izplačilo energetskega dodatka vsem prejemnikom, ki dobivajo denarno socialno pomoč in varstveni dodatek, tako kot tudi invalidom. Seveda tudi tukaj se strinjamo, da verjetno ta paleta prejemnikov je malo preveč ozka in bi jo bilo treba vsekakor nekoliko razširiti. Drugi predlog zakona pa omogoča finančno pomoč podjetjem v smislu povratnih stroškov glede samega povišanja cen za električno energijo in zemeljskega plina za največ 30 % upravičenih stroškov. Seveda tukaj lahko dosežemo pa največ 2 milijona evrov letno. Tako kot sem že prej omenil, Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti bo vsekakor podprla oba predloga zakona. Hvala. lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. k 1. in 3. členu. Ker je amandma Poslanske skupine SDS k 1. členu povezan z amandmaji istega predlagatelja k 3. členu bomo o vseh amandmajih k tema členoma razpravljali skupaj.

Hvala lepa za besedo. Mogoče bi pred razpravo poslancev poskusil samo razjasniti nekatere stvari, ki so bile omenjene v stališčih, in sicer naslednje. Položnice za elektriko in za ogrevanje plačujejo gospodinjstva, zato je ključni kriterij tega zakona dohodkovni položaj gospodinjstev. S tega vidika je osnovni kriterij tega zakona dohodek gospodinjstva. S tega vidika moram poudariti, da nihče, nobena kategorija prebivalcev ni spregledanih, niti starši otrok s posebnimi potrebami. Če starši in ti otroci živijo v dohodkovno zelo ranljivih gospodinjstvih, bodo ta dodatek prejeli. Iz tega tudi sledi, da drži, kar je trdila Poslanska skupina NSi, da ta zakon v tem trenutku sam po sebi ni namenjen srednjemu razredu, zakon je namenjen socialno najbolj ogroženim gospodinjstvom. Kot sem dejal že v stališču, je Vlada že pripravila nekatere ukrepe, ki so namenjeni vsem prebivalcem, in razmišlja tudi o dodatnih ukrepih, ki bodo namenjeni za srednji sloj in vse prebivalce. Ta ukrep pred nami je je namenjen za blaženje učinkov draginje za najbolj ranljiva gospodinjstva. Preden nadaljujemo, bi rad popravil nekatere navedbe, izražene v stališčih. Ne drži, da ta zakon targetira 63 tisoč posameznikov. Trenutno je v Sloveniji 63 tisoč takšnih gospodinjstev, ki bi bila do tega dodatka upravičena, v teh gospodinjstvih pa živi 103 tisoč 600 posameznikov. Poleg tega targetira ta zakon še 13 tisoč 500 invalidov in pa vsa tista gospodinjstva in posameznike, ki bi do 1. marca zaprosili za varstveni dodatek ali pa socialno pomoč in bili do nje upravičeni.

Imamo osem prijavljenih. Najprej dobi besedo gospod Miha Kordiš. **MIHA Predsedujoči, hvala za besedo. Mislim, da med nami ne sedi nihče, ki se ne bi zavedal, da imajo državljanke in državljani hude probleme z inflacijo. Draginja, rastoče cene nujnih življenjskih potreb požirajo plače, požirajo vrednost vrednost premoženja, kar se najbolj pozna pri najbolj ranljivih skupinah gospodinjstev. Tisti, ki imajo v družbi že tako največ, tisti, ki so v družbi že tako deprivilegirani, so zdaj še dodatno udarjeni vsled rastočih cen, zlasti energentov, pa tudi elementarnih prehranskih izdelkov. In seveda je prav, da se Vlada, katerakoli vlada, na tako hudo socialno stisko državljank in državljanov odziva, da se odziva odločno in da se odziva socialno pravično. Zato je bilo do tega trenutka, ko nova koalicija in nova Vlada živi zgolj nekaj mesecev, sprejetih že enajst ukrepov, namenjenih za pomoč slovenski družbi v razmerah draginje, v razmerah rastoče inflacije. Na današnji seji sprejemamo še dva dodatna ukrepa: prvi je namenjen gospodarstvu, drugi je namenjen državljankam in državljanom, torej gospodinjstvom, najrevnejšim, najbolj deprivilegiranim sodržavljankam in sodržavljanom med nami. Osnovna ideja socialne gospodinjske intervencije, kot je na mizi obravnave te točke, je precej drugačna od raznoraznih solidarnostnih dodatkov, kot smo jih lahko spremljali v zadnjih dveh letih. Kot se bržčas spomnite kritike, ki smo jo takrat namenjali še iz opozicijskih klopi Vladi Janeza Janše, je bil zelo velik problem, da se je javni denar razdeljeval kot solidarnostna pomoč statusno: študentom bomo dali toliko, upokojencem bomo dali toliko, invalidi bodo dobili nekaj, zaposleni bodo dobili spet nekaj tretjega in tako naprej. Kriterij, ki se ga je pri tem upoštevalo, je bil popolnoma nepovezan s kakršnimkoli principom socialne pravičnosti, čeprav bi to moralo biti prvo vodilo, ki bi nas pri pripravi takšnih in drugačnih solidarnostnih dodatkov - v današnjem primeru draginjskih dodatkov – moralo voditi. na volitvah 24.4. so se volilne karte premešale, vzpostavila se je nova vlada, ki je zastavila tudi drugačen alternativni koncept pomoči ljudem v stiski. To je koncept, ki ga najlažje, najenostavneje povzamemo v idejo temeljnega dohodka, draginjskega temeljnega dohodka. Namesto, da se uporabi javne finance za razdeljevanje denarja po posameznih statusnih skupinah kot odgovarja neki elektoralni logiki kot neki volilni ciljni publiki, je na prvo mesto stopil socialni kriterij ogroženosti v razmerah draginje. To pa pomeni, da se ne bo izločilo nobene skupine, nihče posebej ne bo ostal zadaj, nihče posebej ne bo ostal pozabljen. Vzpostavljen je cenzus, prag dohodkov na posameznika v določenem gospodinjstvu, ki bo prejel 200 in več evrov. Zato so vse kritike, ki pravijo, da je ostala izven tega zakona ta ali ona skupina, popolnoma neupravičena, saj sam koncept zakona sploh ne meri na to, da bi po statusnih skupinah ljudem razdeljeval denar, ampak meri na to, da denar, pomoč, podporo dobijo vsi ne glede na to v kakšnih statusnih oblikah so sicer v tej državi obravnavani, pod edinimi pogojem kakšni so njihovi siceršnji dohodki. To pa pomeni, da so že tako v zakon vključeni invalidi, pomeni, da so v zakon vključeni revni zaposleni, recimo tistih 5 tisoč, ki se poleg plače, poleg redne zaposlitve že zdaj zateka na center za socialno delo po denarno socialno pomoč. Vključeni so tudi upokojenci z najnižjimi dohodki, ki prejemajo varstveni dodatek in tako naprej. V tem smislu draginjski temeljni dohodek izrisuje ne zgolj nujni krizni prvi ukrep za podporo državljankam in državljanom v razmerah v razmerah inflacije in draginje, ampak vizijo kako bi morala naša socialna država delovati. Vizijo socialne države, ki deluje kot varnostna mreža, ki pomaga čisto vsakemu ne glede na to kaj se mu je v življenju pripetilo. Pri tem pa ostaja odprto vprašanje kje pravzaprav pripoznavamo tisto meje revščine v družbi, tisto mejo do katere je potrebno ljudem pomagati s tem draginjskim dodatkom. Zato, da se lahko ukrepa, zato, da se lahko ukrepa takoj smo pri manevrskem prostoru vzpostavljanja praga komu dodatek pritiče, omejeni iz preprostega razloga, ker je zakon v sled cilja po hitrem ukrepanju, da se ne bo zgodilo tako kot se je zgodilo v preteklosti, ko so ljudje energetski dodatek dobili aprila, pa še kasneje po zaključku kurilne sezone. Skratka, da zagotovimo to hitrost zagotavljanja pomoči smo vezani na obstoječe sisteme, ki zagotavljajo socialno varstvo, se pravi na sisteme po katerih se izplačuje denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. To ne pomeni, da bodo draginjski temeljni dohodek prejeli zgolj prejemniki denarne socialne pomoči, to pomeni, da je zgolj ta infrastruktura, ki obračunava in izplačuje denarno socialno pomoč in varstveni dodatek, tista na kateri se bo lahko izplačal tudi draginjski temeljni dohodek. Zato so tudi te kritike, ki jih lahko poslušamo češ kako pomagamo nekomu, ki je na sociali, nekomu drugemu pa ne, popolnoma neupravičene in v resnici namerno zavajanje. Če bi želeli zahajati izven tega sistema, vzpostavljati neke nove alternativne mehanizme, bi to pomenilo čisto vzporedne sete vlog, čisto vzporedno infrastrukturo in tega v takem časovnem okviru kot ga imamo na voljo, preprosto ne moremo zagotoviti, ker državna administracija tega ne bo mogla požreti. Mi lahko v zakon napišemo karkoli želimo, lahko napišemo, da je Slovenija s svojo zahodno mejo raztegnila do Pacifika in vključila Združene države Amerike pod svojo jurisdikcijo, pa to še ne pomeni, da se bodo stvari realizirale v praksi. Natančno enako je pri vprašanju zagotavljanja cenzusa oziroma višine pragu do katerega bodo upravičenci prejeli ta draginjski temeljni dohodek. Lahko ga postavimo na prag tveganja revščine, v resnici bi ga morali in jaz mislim, da bi moral skozi naslednja leta ta sistem temeljnega dohodka postati namesto izredna oblika redna oblika delovanja naše socialne države ter doseči **22. TRAK: (VP) 11.45** V tem hipu zato, da še na jesen lahko ljudje dobijo denar, pa tega preprosto ni mogoče storiti. Ker vloge ne bodo sprocesirane in ljudje ne bodo prišli do denarja. To je nujno potrebno izpostaviti. Zato pač je zakon zasnovan tako kot je. Kjer pa lahko delujemo, kjer pa lahko vplivamo, pa je pri usklajevanju višine tega cenzusa oziroma pragu, do katerega se izplačuje izplačuje draginjski temeljni dohodek, tako, da se ga usklajuje z inflacijo, to pa lahko naredimo in to je amandma, ki smo ga za današnjo sejo predložili v Poslanski skupini Levice z željo, da zajamemo širši krog širši krog upravičencev v ta sistem draginjskega temeljnega dohodka. S širitvijo oziroma z uskladitvijo z inflacijo višine pragu, po katerem se izstavlja varstveni dodatek, denarna socialna pomoč in ki vpliva neposredno na cenzus, kdo bo draginjski dodatek prejel ali ne, zajemamo tudi tisto skupino upokojencev, ki je delala celo življenje, delala je 40 let in več, pa zdaj živi, bolje rečeno životari, na najnižji zagotovljeni pokojnini 653 evrov. Ker če uskladimo osnovni znesek minimalnega dohodka, na katerega je po določeni mehaniki pripeta višina oziroma višina pragu, pomeni, da izhodišče, ki je 620 evrov na posameznika samskega, ki samostojno živi v gospodinjstvu, da to mejo premaknemo iz 620 evrov na 680 evrov in na tak način zajamemo tudi širšo širšo skupino upokojencev, ki, kot rečeno, imajo izpolnjene pogoje za polno delovno dobo, prispevali so družbi, državi celo svoje življenje, danes pa živijo s 650 in nekaj evri. To se nam zdi pravilna odločitev in pravilni ukrep v zasledovanju tega cilja in vizije, da poskušamo pomagati hitro, da poskušamo pomagati vsakemu, ki se je znašel v stiski, v okvirih kot mu pač lahko lahko znotraj administrativnega sistema kot ga imamo. Seveda bodo temu ukrepu draginjskega temeljnega dohodka sledili še drugi ukrepi. Kot sem navedel že uvodoma, 11 takih ukrepov je bilo sprejetih že, čeprav je vlada šele pred poletjem začela z delom in se na današnji dan niti mesec avgust še ni iztekel. Tako, da lahko nekaj pozitivnih besed namenimo učinkovitosti in hitrosti ukrepanja aktualne koalicije. Za kakšne bolj poglobljene poteze pa bo potrebno nekaj več časa. In kot je bilo že napovedano tako v javnosti kot v državnozborskih razpravah, dodatni ukrepi se od tu naprej še še pripravljajo. Posebej kaže izpostaviti, da ne gre zgolj za posamezni zakon, ki bi preprosto razdelil denar, ampak da je napovedano aktivno izvajanje tega zakona med samimi državljankami in državljani s strani Ministrstva za delo. Natančneje, govorimo o temu, da je v okviru obstoječih socialnih pravic danes situacija taka, da marsikdo, ki je do teh socialnih pravic upravičen, torej bi lahko dobil denarno socialno pomoč ali v primeru upokojenca bil lahko dobil varstveni dodatek, teh preprosto ne uveljavlja. Ne uveljavlja jih pa zato, ker socialni državi ne zaupa, ker je bila ta socialna država v zadnjih desetletjih deležna postopne razgradnje. Bom navedel konkreten primer za ta razvpiti varstveni dodatek, ki je povezan s t.i. vračljivostjo. Zelo preprosto rečeno, ne bom šel v podrobno razlago niti na uri žal nimam časa za tovrstno razpravo, zelo preprosto rečeno je za koristnike varstvenega dodatka čisto realna nevarnost, da jim bo država v zameno za izstavitev tega varstvenega dodatka zaplombirala nepremičnino.

upokojence in druge upravičence do koriščenja varstvenega dodatka, da jih zastraši in da jih od socialne države odžene namesto, da bi jih k sebi pritegnil in bi jim pomagal. No, ta ukrep plombiranja nepremičnine,

ampak zaradi globine nezaupanja v socialno državo, zato ker so ljudje precej upravičeno razočarani nad tem kakšno socialno varnost lahko pričakujejo v razmerah stiske preprosto ni dovolj, da mi zapišemo ukrep notri v zakon in potem, kar pričakujemo, da bodo revni upokojenci vstopali v sistem in se odločali za varstveni dodatek. Za kaj takega se jim bo potrebno najprej približati, z njimi zgraditi zaupanje in jih potegniti notri v sistem, kjer bi sicer že morali biti, ampak so bili v preteklosti iz njega izgnani. To je enako pomembno v strateškem smislu izgradnje poštene socialne države morda še bolj pomembno kot je izplačilo samega draginjskega temeljnega dohodka, ker ko so te revni upokojenci enkrat v sistemu in bo tudi v nadaljevanju socialna politika lahko ciljno, targetirano pomagala. Na enak način kot je targetirano zastavljen ta sam draginjski temeljni dohodek in meri na vsa najrevnejša gospodinjstva ne glede na siceršnjo statusno obliko. Ne glede na to ali gre za revne študente, ne glede na to ali gre za revne invalide, za revne upokojence ali sploh kogarkoli. Ideja temeljnega dohodka je ta, da izrisuje in gradi socialno državo za vse ne le za peščico.

zneska za prag tveganja revščine je bilo tudi ugotovljeno, da 243 tisoč ljudi cirka v Sloveniji danes živi pod pragom tveganja revščine. Predstavnik ministrstva je sicer nekoliko popravljal te številke upravičencev do energetskega dodatka v današnjem zakonu, ampak poglejte, te številke, ki jih mi poudarjamo, da sta torej z energetskim dodatkom zajeli zgolj eno tretjino upravičencev, ki danes sprejema dohodek nižji od tveganja praga revščine je pač v obrazložitvi finančnih posledic vašega predloga zakona. Je pa tudi res, da koliko jih bo pa še dodatno prejelo glede na gospodinjstvo in pa zneske, ki jih posamezno gospodinjstvo prejema pa niti vi ne morete vedeti, ker ne veste koliko od teh se bo sploh odzvalo, bo sploh vedelo za ta zakon oziroma za pravico, ki ga imajo in tudi predhodno v naprej ne morete narediti izračuna, ker ne veste koliko neko gospodinjstvo, ki bi eventualno mogoče pa vam prejelo ta dodatek trenutno dosega ta skupen prihodek na gospodinjstvo in če pade pod cenzus ali pa ne. Ampak, dejstvo je pa nekaj drugega. Vi imate v zakonu napisano, da ga naslavljate na najbolj ranljive skupine prebivalstva. Mi smo že v ponedeljek na seji matičnega odbora ugotovili, da so definitivno iz tega zakona izločeni oziroma ne bodo prejeli energetskega dodatka tako samske osebe, ki živijo v samostojnem gospodinjstvu in prejemajo minimalno plačo kakor tudi starejši upokojenci, ki so delali polnih 40 let, danes prejemajo pokojnino pod pragom tveganja revščine in živijo sami in teh je seveda kaj dosti, kajti navsezadnje to so starejše osebe. Tukaj moram reči, da položnice za elektriko in ogrevanje kot ste dajali plačujejo gospodinjstva ja, ampak plačujejo tudi ti ljudje, ki živijo sami in tudi oni imajo položnice za elektriko in ogrevanje. Sedaj rečeno, da so cenzusi prenizki, da se s tem v koaliciji strinjate, ampak po drugi strani pa pripravite predlog, na podlagi katerega boste pa te dodatke razdeljevali po teh cenzusih je nekako nerazumljivo. Pri nas se je porajalo eno vprašanje: Zakaj niste določili kot zneska, na podlagi katerega se bodo dodeljevali te energetski dodatki torej

kolega poslanec Kordiš iz Levice meni, da bi ga v resnici morali, ampak da pač to je časovno neizvedljivo, ker je treba ta energetski dodatek čim prej izplačati tem najranljivejšim skupinam. Ampak poglejte, za Slovensko demokratsko stranko so najranljivejše skupine tudi posamezniki z minimalno plačo pa tudi seveda navsezadnje vsi tisti upokojenci, ki ne presegajo s svojim dohodkom prag tveganja revščine, pa bodo po tem vašem predlogu izvzeti iz energetskega dodatka in ga ne bodo dobili. Namreč, vi ste vzeli kot cenzus za pridobitev vse tiste osebe, ki dobivajo manjši dohodek kot je minimalni dohodek, ki je podlaga za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek. In zakaj smo mi predlagali vse te kategorije? Če najprej ostanem na zaposlenih delavcih kot prejemnikih minimalne plače. Poglejte, minimalna plača danes neto znaša 762,98 evrov, to je uradni znesek, oziroma če upoštevamo tudi tudi dodatne splošne olajšave pa nekje okoli 778 evrov. Ampak ta znesek je višji od tega cenzusa kot je za samsko odraslo osebo, ki znaša 637 evrov, da lahko ta oseba pridobi denarno socialno pomoč. Torej, posamezniki z minimalno plačo, ki prav tako aktivno delajo, prispevajo v tej družbi ne bodo prejeli po vašem predlogu energetskega dodatka. Ga bodo pa prejeli posamezniki, ki so prav tako sami v nekem gospodinjstvu in so prejemniki denarne socialne pomoči. Pa tukaj ne želim reči, da se s tem ne strinjamo, da ga prejme nekdo, ki je na denarni socialni pomoči, ampak prav se nam pa zdi, da glede na to, da delavec z minimalno plačo ne dosega nekega praga tveganja revščine glede na to, da je v netu izplačilo 762 evrov, bi bilo prav, da ga dobi tudi takšen zaposlen. In zato smo mi predlagali tudi te amandmaje za to kategorijo. Če se dotaknem tudi invalidov in upokojencev. Tukaj vas celo Nacionalni svet invalidskih organizacij seznanja, da med upravičence dodatka niste uvrstili družine z otroki s posebnimi potrebami ter delavce, ki delajo s krajšim delovnim časom zaradi invalidnosti in invalidskih upokojencev. Te kategorije invalidov v vašem predlogu za pridobitev energetskega dodatka niso tako eksaktno navedeni kot so navedene ostale kategorije invalidov. In sedaj kar tako pavšalno reči, da če pa se bodo prijavili in bodo dosegali ta cenzus, ki je določen kot za prejemek denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ga bodo tako prejeli in jih ni potrebno notri zajeti. To ni enako. Ker če bi bile te kategorije eksaktno navedene v zakonu potem bi ga dobile. Sedaj pa bo odvisno kakšen dohodek ta oseba skupaj v dohodku gospodinjstva bo izračunan. Tako da mi v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke so sledili temu pozivu Nacionalnega sveta invalidskih organizacij s tem namenom, ker so namreč invalidi glede na prejemnike denarne socialne pomoči lahko v dosti slabšem oziroma so v slabšem izhodiščnem položaju. Prejemniki denarne socialne pomoči se lahko aktivno vključijo in si svoj finančni položaj tudi izboljšajo. Sprejmejo delo, ki ga je na trgu ponudbe in povpraševanja več kot dovolj. Med tem ko invalidi, pa vemo, da pač zaradi svoje invalidnosti žal žal marsikateri sploh ne more biti več fizično aktivni in zaradi tega prejema tudi invalidsko pokojnino. In vi v ta svoj predlog zakona tega niste zajeli.

let, bodo sedaj prejemniki tega energetskega dodatka. Ne bodo, vsi ne. Kateri pa bodo? Ja, zaenkrat lahko rečete samo tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek Ampak, zdaj pa, na konkretnem primeru, ki smo ga tudi navsezadnje v ponedeljek na matičnem odboru obravnavali, ampak, je, mislim, da se mi zdi prav, glede na vse te obrazložitve, predhodne, tukaj še enkrat predstavit starejša samska oseba, upokojenec, ki živi sam, ki mu je partner umrl, ki je torej sam v nekem gospodinjstvu, je delal 40 let, 40 let prispeval v državni proračun, v pokojninsko blagajno, po tem vašem predlogu danes, ne bo upravičen do tega energetskega dodatka. Ne bo. Ker varstveni dodatek, cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo, znaša 620 evrov. Zagotovljena pokojnina za 40 let delovne dobe oziroma pridobljene pokojninske dobe je pa 653 evrov. In znova bodo te osebe ostale brez energetskega dodatka, nekdo, ki pa je prejemnik denarne socialne pomoči, pa živi kot samski, ga bo pa dobil. Pa ponovno, nimamo proti, da ga bo dobil, ampak neenakopravno obravnavate te ljudi. Celo tako, da tisti, ki bi si lahko svoj finančni položaj izboljšali, z svojim delom, ki imajo za to vse možnosti, pa pač, v redu, ga ne želijo ali pa so kakšne druge ovire, ampak, za upokojence pa vemo, da so se iztrošili, da niso sposobni več fizično ali pa tudi nekateri umsko zaradi takšnih in drugačnih bolezni, zaradi starosti, več delati, pa tega energetskega dodatka ne bodo prejeli. to so te neenakopravne obravnave, ki ste jih povzročili s tem, ko ste v zakon določili takšno pravno podlago oziroma te cenzuse za izplačilo energetskega dodatka. In to v Slovenski demokratski stranki ne moremo podpret, ker neenakopravno obravnavate ljudi in celo v privilegiran, nekakšen privilegiran položaj dajete tiste ljudi, ki bi se lahko svoj finančni položaj izboljšali, ne dajete pa dodatka tistim, ki si tega ne morejo, pa imajo danes, kljub temu, da so 40 let delali, pokojnino pod pragom tveganja revščine. In to so te kategorije, na katere mi naslavljamo z amandmaji in vas resnično še enkrat, kot koalicijo, prosimo, da razmislite in da jih vključite v predlog zakona in te danes amandmaje tudi podprete. Ker veste, nič ne pomaga, z vsem spoštovanjem, kolega Kordiš, imate razprave odlične, ampak nič ne pomaga, če poslušamo 15 minut, kako bi bilo prav, da bi se ta ta cenzus oziroma ta podlaga določila na prag tveganja revščine, ko pa imate škarje pa platno v roki, pa tega ne storite. Zakaj ne? Ministrstvo je vaše, vi dajete predloge, pa tega niste storili, ker lahko pa danes podprete naš amandma, vsaj v teh dveh kategorijah skupin, ko so delavci z minimalno plačo pa invalidi, če imate drugod ovire, pa bo zadeva dosti bolj pravično, bom rekla, izplačana, kot pa po vašem vladnem predlogu. In veste, reči, da se to ne da oziroma, da ni vključeno zaradi tega, ker pač bi to bil predolgi proces, da bi lahko se vse te zadeve izplačale, dajte no, to poveste nekomu upokojencu, ki danes živi na 653 evrih, pa mu položnice pa zneski hrane, ki jih rabi za svoje preživetje, letijo v nebo,

dajte malce bolj razmisliti, komu dajete in komu jemljete. Da niste vzeli enakopravno vseh kategorij ranljivih skupin, da ste s tem marsikoga izpustili in izpustili ste prav tiste, ki so že prispevali, nekateri tudi 40 let, v naš proračun, v pokojninsko blagajno in so si sami prislužili pokojnine, ki jih danes imajo, in imajo dosti prenizke, in izpustili ste tisti aktivni del prebivalstva, ki daje neko dodano vrednost. Tako še enkrat apel s strani Slovenske demokratske stranke, da to podprete. Kot drugo me pa še resnično nekaj zanima. Bilo je povedano, če se ne motim, s strani predstavnika Vlade, da boste približali ljudem, da bomo pridobili da bomo pridobili večje število prejemnikov varstvenega dodatka. Zdaj me resnično zanima, kako boste to storili, glede na dejstvo, da je del vaše koalicije v prejšnjem mandatu ukinil po vsej Sloveniji enormno število centrov za socialno delo. Zdaj me pa res zanima, kako bodo ti naši državljani - sploh starejši ljudje, ker vemo, kdo prejema varstveni dodatek prišli do teh institucij, glede na to, da je na območju, ker sama živim, tudi do 40, 50 kilometrov, da pridejo do centra za socialno delo, kjer jih bodo lahko obravnavali; pa govorim o upravni enoti za 35 tisoč prebivalcev, da ne bo pomote, da govorim o kakšni manjši občini. Tega pa z vaše strani zaenkrat še nisem slišala. Je pa res, da je minister na zaslišanju obljubil, da se bodo nekateri centri za socialno delo vzpostavili nazaj in da se bo za to tudi zavzel.

Poslanka Furman, dejali ste, da bi bilo prav, da se, recimo, draginjski temeljni dohodek dvigne na prag tveganja revščine. Povedal sem, da se s tem absolutno strinjam, povedal sem pa tudi, da se to izključuje z drugim ciljem tega zakona, ki je, da se pomoč izplača čim prej, ker nimamo administracije prilagojene na to, da bi vzpostavljala vzporedne mehanizme, in bi se zgodilo to, kar se je zgodilo pod Janševo Vlado, da se je pomoč, ki naj bi bila za kurilno sezono, izplačevala aprila, maja in ne vem še kdaj, potem, ko kurilne sezone nikjer več že ni bilo. Preprosto, ko ciljaš na to, da boš ljudem čim prej pomagal, v začetku kurilne sezone ali pred njo, je ta hitrost tista, ki ustreza merilu, kdor hitro da, dvakrat da. V splošnem se pa absolutno strinjam, socialna država, ukrojena po principu temeljnega dohodka, bi si morala za prvi cilj zastaviti, da doseže raven praga tveganja revščine. Vam na noben način ne oporekam, že včeraj na odboru sem vam dal prav. mojega odziva meri na amandma, ki smo ga v Levici vložili, zato ker želimo uskladiti ta osnovni znesek minimalnega dohodka, ki določa cenzus, določa prag, kateri upravičenci so zajeti v ta draginjski dodatek. In če ga uskladimo z zadnjo polletno inflacijo – to pa lahko naredimo, ker ni vzporeden mehanizem, ampak je mehanizem, na podlagi katerega se bo draginjski dodatek izplačeval pridemo do številke namesto 620 evrov osnovnega cenzusa za posameznika na 680 evrov cenzusa za posameznika. To pa pomeni, da cenzus pripleza preko ravni minimalne pokojnine, zagotovljene za polno dobo, za 40 let. Se pravi, vaše vprašanje, vaš očitek je v osnovi zgolj pobuda za to, da vas pozovem k podpori našemu amandmaju. Zagotovo pa ni način

potem moramo preprosto ta prag draginjskega temeljnega dohodka postaviti na višjo raven oziroma ta cenzus uskladiti z inflacijo. Prav to predlagamo v Levici z današnjim amandmajem in na tako način bodo tudi tisti upokojenci, ki so celo življenje delali in prispevali, do draginjskega dodatka upravičeni.

po katerem bodo tisti ljudje, ki bodo od novembra do marca padli na dno, prejeli pomoč, da se iz tega dna potegnejo ven. Torej, res je zakon namenjen tistim, ki jih bo ta draginja pozimi najbolj prizadela in bojo v tem obdobju imeli tako znižane dohodke gospodinjstev oziroma se znašli v revščini, da se jim lahko avtomatično pomaga. Kakor sem uvodoma rekel, se ta mehanizem, ki ga danes sprejemamo, dopolnjuje z drugimi vladnimi ukrepi in tudi prihodnjimi. Radi bi pa samo zagotovili, da se za najbolj šibka gospodinjstva po nekem avtomatizmu poskrbi čez zimo, ne da se doli dodatke statusno, in potem ugiba, ali ga prejme gospodinjstvo, ki je dohodkovno šibko ali ne. V prejšnji Vladi, pa nočem kritizirati, noče se iti te igre, ampak, če se veže dodatek, draginjski ali katerikoli drug, recimo na otroške dodatke do šestega dohodkovnega razreda, se nam dogaja, da dobi minister za delo potem lahko dodatek za draginjo. Če vežemo dodatek samo na to, da nekdo prejema minimalno plačo, lahko moja partnerka prejme dodatek, jaz imam pa 2 tisoč 600 evrov neto plače. Izhajali smo iz tega, da se gleda dohodke gospodinjstva. In na to vezan avtomatizem. Da to lahko naredimo avtomatično, moramo nujno vezati dodatek na obstoječe mehanizme socialne države. Ker če tega ne storimo, potem pomeni, da moramo dajati odločbe za vsakega posameznega upravičenca. Kar pomeni, da so Centri za socialno delo s tem obremenjeni in se tega ne da enostavno v kontekstu današnje birokracije na administracijo v državi narediti avtomatično. Nočem pa, da se zgodi, da se dodatki za draginjo izplačujejo maja, aprila, ali pa da se zaustavijo procesi reševanja vlog za državne štipendije, ki vemo, da jih je v jeseni največ, in tudi drugih vlog. Tako da, tukaj bi res prosil za razumevanje, da se vzpostavlja avtomatični mehanizem pomoči za najbolj revne skupine prebivalstva, ki bo v prihodnje dopolnjen z drugimi ukrepi in je tudi že zdaj. Glede CSD in kako bomo pomagali oziroma obvestili starejše osebe, ki so potencialno upravičene do varstvenega dodatka, da so do njega upravičene. Zavod za pokojninsko zavarovanje bo Ministrstvu posredoval informacije o prejemnikih pokojnin v zneskih, ki so nižji od cenzusa za varstveni dodatek. Te podatke bomo mi pogledali. Pogledali, ali imamo za te osebe tudi podatke, ki govorijo o temu, da recimo zagotovo niso upravičeni. In tistim, za katere lahko sklepamo, da so verjetno upravičeni, poslali prijazno obvestilo o tem, da so upravičeni lahko in do varstvenega dodatka in potem do tega dodatka, energetskega. Drugo: ugotavljamo, da veliko ljudi, ki so zaposleni, ne vedo, da so lahko upravičeni do denarne socialne pomoči. Tukaj je taka logika: če se nezaposleni /nerazumljivo/ tisoč 375 evrov neto plače, verjetno človeku, državljanu, prebivalcu te države na kraj pameti ne pride, da bi šel na CSD prosit za denarno socialno pomoč. Ampak, odvisno od sestave gospodinjstva, je taka oseba lahko upravičena do denarne socialne pomoči. V tem konkretnem primeru, če nekdo prejema tisoč 375 evrov neto plače brez upoštevanja povrnitve stroškov za malico in prevoz in živi z brezposelnim možem in dvema otrokoma, je taka oseba upravičena do denarne socialne pomoči in s tem tudi do tega dodatka. V ta namen bomo vzpostavili kalkulator na spletni strani, kjer si bojo lahko take osebe to pogledale in pogledale, če so potencialno upravičene. Glede CSD: CSD težko rečemo, da so bili ukinjeni, samo, da so se centri spremenili v enote. Je pa res, da smo tudi na Ministrstvu kritični do tega, kako je bila ta reorganizacija izpeljana, in smo že začeli proces pogovor z zaključnimi deležniki na področju socialnega dela, da pogledamo, kateri Centri za socialno delo pokrivajo katera območja, kaj bi se dalo na tem področju še spremeniti in izboljšati. Dodatno bi mogoče rekel to: ne drži, kot je v tej dvorani velikokrat izrečeno, da se lahko ljudje enostavno odločijo, da ne bodo delali in da bojo prejemali denarno socialno pomoč. V zakonu piše, da si osebe, ki si ne prizadevajo za pridobitev zaposlitve izgubijo denarno socialno pomoč, oseba, ki dvakrat zavrne ponujeno zaposlitev na zavodu, ne hodi na razgovore je izbrisna iz evidence zavoda. Jaz se s tem osebno ne strinjam, mimogrede, ampak tak sistem imamo. In taka oseba za 6 mesecev izgubi socialno pomoč, potem mora pa zopet skleniti sporazum o socialnem reševanju svoje problematike in potem je lahko potencialno zopet upravičena. Torej ne drži, da se lahko oseba enostavno odloči, da ne dela in prejema DSP. Ker je ta dodatek vezan na obstoječ sistem, seveda razkriva tudi pomanjkljivosti obstoječega sistema. Kako v državi definiramo mejo revščine je vprašanje tega kako pogosto bomo šli izračunavati minimalne življenjske stroške. In veste, ker smo o tem tudi že veliko govorili, da so bili na zadnje stroški izračunani leta 2017 na podlagi podatkov iz 2016 in 2015. ti minimalni stroški znašajo 613 evrov in na podlagi tega in tudi nekaj potem politične samovolje je bil določen znesek, osnovni znesek minimalnega dohodka in ta določa cenzus, ta določa kaj ta država razume kot nizki dohodki kot revno gospodinjstvo. Ampak to je edini sistem, ki ga imamo, to sta dva zakona, Zakon o socialno-varstvenih prejemkih in Zakon o pravicah iz javnih sredstev, na katere je zdaj ta dodatek vezan in če bi želeli karkoli spremeniti bi mogli izredno uskladiti osnovni znesek minimalnega dohodka oziroma počakati, da se bo to zgodilo do marca, kar je tudi možno in je tudi v sklopu tega kar lahko Vlada naredi v prihodnje kar se tiče pomoči prebivalstva. Toliko, upam, da sem uspel pojasniti. Hvala.

Stiska v državi je jasna, ljudje potrebujejo pomoč, potrebna je in vsaka pomoč, ki bo hitra bo dobrodošla. Spomnimo se samo malo nazaj v času koronavirusa je bilo mislim, da 10 PKP in še en kup drugih zakonov, ki so delili take in drugačne bonitete, turistične bone, kasneje še digitalne, se pa sprašujem ali so bili ti ukrepi učinkoviti, sistemski ali je bilo gospodarno ravnanje z javnimi financami. Odgovor na to mi da že podatek, da je bilo v dveh letih narejenih 9 milijard dolga, da je bilo od zadnjega rebalansa proračuna konec novembra 2021 do polovice tega leta povzročenih dodatna milijarda stroškov, ki niso zajeti v proračunu in stroški še prihajajo po pričevanju sekretarja s finančnega ministrstva včeraj, ampak to ne bo rešilo ljudi. Dajmo se vprašati kaj pomeni ta prvi paket. Bilo je predstavljeno že s strani gospoda sekretarja iz Ministrstva za delo. Cenzusi, kriteriji, ki so sedaj v tem paketu, so takšni, da lahko pomoč damo avtomatsko in hitro. Vem kaj je problem, problem je stereotipnost, špekulacije o tem, da so prejemniki socialnih transferjev v Sloveniji sami lenuhi, ki dobijo za to, da ne delajo pač nek denar od države. Pa se dajmo malo v številke. 64 tisoč prejemnikov, smo slišali, 103.600 posameznikov je posredno deležnih te pomoči. Od tega je 24.840 ljudi brezposelnih po podatkih zavoda iz junija 2022. od tega je 8500 ljudi na ukrepih aktivne politike zaposlovanja, torej pridemo na nekje 16 tisoč ljudi. Med njimi so dolgotrajno brezposelni in tudi nezaposljive osebe, ki jih kot ping pong premeščajo iz zavoda na center za socialno delo in podobno. Centri za socialno delo so tiste strokovne ustanove, ki na podlagi vseh preverjenih dejstev tudi v povezavi s FURS, nekomu dodelijo ali ne dodelijo socialno pomoč, varstveni dodatek in druge oblike transferjev. Zdaj, če mi menimo, da smo mi

Ta zakonodaja, na podlagi katere se delajo ti ukrepi in na podlagi te cenzusi obstajajo, je bila sprejeta v tej hiši, ki že 30 let deluje in v kateri nekateri politiki in politične stranke že 30 let tako in drugače delujete, nekateri že več kot 30 že v prejšnji državi. In seveda nekateri, težko poslušam, da imamo škarje in platno od nekoga, ki je 30 let njegova stranka bila v parlamentu in 14 let od tega vodila vse vlade. Tu bi bilo potrebno potem se najti ukrepe za drugi paket, ki bi potem omogočal, da lahko se postopki izpeljejo in ljudem, ki bodo vmes, ki za malo presegajo cenzus, pa do meje revščine, če se tako odločimo in dogovorimo in če seveda najdemo sredstva za to, da se naredi še drugi paket pomoči. Zdaj čustveno, seveda, vse skupine, ki so bile izpostavljene, sam še vedno izpostavim rejnike, študente, dijake, ja, imamo kmete, imamo upokojence, imamo en kup ljudi, invalide, vsi smo do njih sočutni in velikokrat tudi na podlagi tega kar rokohitrsko sprejemamo ukrepe, ampak tukaj merilo je dohodek gospodinjstva, premoženjsko stanje. Kot je že bilo večkrat izpostavljeno, marsikdo od teh skupin, ki so statusne, ne živi v stiski in revščini. In zato je potrebno ukrepe ciljno usmeriti. Tudi se mi ne zdi prav, da sedaj z nekimi solo akcijami skušamo spremeniti predloge zakona, ki so usklajeni na vladni ravni. Jaz mislim, da bo potrebno za vsako stvar imeti od zadaj mandat, da imamo tudi javne finance in, kolikor vem, zaenkrat smo se pogovarjali v tem okviru. Energetska revščina. Naslavljajo jo Eko sklad že leta preko energetskih svetovalcev. To sem že sam omenil, bi bilo potrebno včasih te ukrepe morda povezati. Ti danes ne moreš zavezati nekoga, da sprejme pomoč energetskega svetovalca, ki je brezplačna za gospodinjstva in potom katere dobijo še nekatere materiale, s katerimi si lahko znižajo stroške energije, pa se tega ljudje ne poslužujejo. Očitno jih bo treba k temu spodbuditi. Tako, da pričakujem, da bo tudi eden ukrepov v tej smeri potem povezan s tem. Želim si, da zakone sprejemamo sistemsko, odgovorno in da so kriteriji univerzalni. Zdaj vedno bo nekdo nesrečen, nezadovoljen in tisti, ki za par evrov presega nek cenzus. Tu bo potrebno verjetno najti na dolgi rok drugačne rešitve. V družbi je bilo že veliko teh stvari predebatiranih, pa vendar očitno do zdaj zaenkrat smo uspeli te stvari rešiti na tem nivoju kot jih imamo. Je pa res, da imamo zelo zaprocesirano državo, zbirokratizirano, nepregledno zato, ker sprejemamo en kup različnih ukrepov na vseh nivojih in potem med seboj institucije niso povezane. In je kar nezaslišano, da eden resor z drugim ni povezan, da nimamo podatkov na primer iz FURS-a, ki ima od vsake dohodnine odločbo. In ne vem, na podlagi česa potem mi tu in tudi ljudje na ulici kar govorimo, komu pripada katera stvar in komu ne. Če veste za ljudi, ki so tam zunaj, ki ne želijo delati in izigravajo socialne transfere, dajte jih prijaviti, sprožite inšpekcijski nadzor. Ne vem, če ste že koga kdaj prijavili. Dajmo na tak način, ne opletati na splošno, da so to vis, ker med temi 103 tisočimi, sem rekel, je mogoče 16 tisoč ljudi, ki so brezposelni in niso v aktivne ukrepe politike zaposlovanja vključeni, med njimi je pa cel kup nezaposljivih zaradi takih in drugačnih razlogov. Tako, da te stvar danes tukaj ne rešujemo in jih bomo morali reševati v nekih drugih zakonih. Sam bi si pa želel, da se potem tudi pri podpori zakonu najdemo in da, če menimo, da lahko dorečemo kriterije, ki bodo pošteni tudi za tisti drugi krog ljudi, se dogovorimo mogoče v drugem paketu. Je pa to energijski dodatek. Kolikor sem razumel, vlada pripravlja tudi pomoč za potrebe podražitev hrane in drugih stroškov.

SDS):** Hvala za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci! Jaz sem že na Odboru za delo zelo skrbno poslušala razpravo tako koalicijskih kot opozicijskih poslancev in moram reči, da sem glede na ton razprave in tudi na vsebino, ki je bila vendarle moram povedati konstruktivna pričakovala, da boste na koncu vendarle prešli nasproti nam in podprli amandmaje, ki izboljšujejo položaj glede na stanje v kakršnem se je znašla država tudi ostalim najranljivejšim skupinam, ki pa ste jih v tem trenutku iz tega zakona izključili in jaz trdim, da ste ravnali diskriminatorno predvsem pa nepravično. To sem državnemu sekretarju že na odboru povedala. Tega ne govorimo na pamet. Dopis so poslale tako invalidske organizacije, ki pravijo v svojem dopisu, da ste v tem primeru ravnali diskriminatorno in da so tukaj tudi druge kategorije invalidov, ki jim je nujno potrebno pomagati. In tukaj Društvo Vesele nogice s starši, ki imajo otroke s posebnimi potrebami, ki so tudi jasno utemeljili kako je to sploh mogoče, da so izpadli iz tako pomembnega zakona, ki naj bi reševal socialni položaj nenazadnje tistih tudi najbolj ranljivih skupin, kamor sodijo tudi sami. Nenazadnje tudi Zakonodajno-pravna služba tega Državnega zbora je opozorila prav na to in bom citirala kaj je povedala: »Verjetno je, da obstojijo tudi druge kategorije oseb, ki so glede svojega dohodkovnega položaja v enakem dejanskem položaju kot upravičenci po predlogu zakona in jih bo draginja še posebej vezano z ogrevanjem stanovanjskih prostorov enako prizadela.« Torej tudi Zakonodajno-pravna služba ugotavlja, da bo draginja tiste skupine ljudi, ki ste jih vi izpustili pa smo jih mi, potem z amandmaji pač vpeljali želeli vpeljati v ta zakon pa ste amandmaje zavrnili je povedala, da bo draginja te ljudi enako prizadela. Nadaljevali so, da bi bilo potrebno navesti razumne in stvarne razloge zakaj ste skupine v zakon niso vključene. Državni sekretar mi na Odboru za delo ni znal pojasniti kateri so razumni in stvarni razlogi zakaj te skupine niso vključene in mogoče pa v tem času, ko je preteklo mislim, da eden, dva dni od tega, ko smo to obravnavali na Odboru za delo, da pa vendarle ste že dobili neke argumente in ste nenazadnje že izvedli test arbitrarnosti, da bi lahko po tem predlogu zakona navedli zakaj ste se odločili kot ste odločili in zakaj ste nekatere skupine ljudi preprosto izključili iz tega pač paketa pomoči. Nahajamo se že prej je bilo večkrat povedano v zelo zahtevni situaciji, izjemno zahtevni situaciji ne samo Slovenija tudi celotna Evropa, ampak Slovenija pa še posebej, zaradi tega, ker ima še posebej slabe kazalce. Če pogledamo inflacijo v obdobju enega leta ima eno najvišjih inflacij tako v evroobmočju kot v Evropski uniji 11,7 odstotkov v obdobju enega leta. To pomeni, da so se življenjske potrebščine v enem letu podražile za 10,4 odstotkov, cene blaga za 13,1 odstotka, cene storitev za 5,3 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za kar 16,5 odstotkov. V skupnem dvigu cen na letni ravni pa so seveda največ prispevale višje cene električne energije, plina in drugih goriv. Plin se je podražil za 49,4 odstotka, toplotna energija za 43,6 odstotka, električna energija za 29,4 Smo država, ki imamo drugo najvišjo ceno v Evropski uniji – megavatno uro. Torej, če vam to kaj pove, potem vam je jasno, da so podatki za slovensko državo zelo slabi. 12,8 odstotka podražitev hrane, cene tekočega goriva so se zvišale za 54,6 odstotka.

To niso podatki Poslanske skupine SDS, ampak podatki SURS-a in to je naša skupna realnost. V tej smo in iz te moramo nekako izplavati na čim boljši način. Jaz osebno menim, da vsaka vlada seveda dela po najboljših svojih močeh in verjamem, da tudi vaša, ta vlada, ki je sedaj na oblasti dela po najboljših močeh. Šli ste po neki kombinatoriki, da bi zajeli določene ljudi, ampak žal ste v tej kombinatoriki ravnali diskriminatorno in nepravično. Niste upoštevali določenih skupin ljudi, ki so nujno potrebne pomoči in mislim, da bi morali jih tudi v tem upoštevati. Hitreje bi bilo potrebno reagirati na dvig cen energentov in tudi na dvig cen osnovnih življenjskih potrebščin. Ukrepi bi morali zajemati celotno populacijo. Že na odboru za delo sem povedala, da bi ti ukrepi morali zajeti tudi gospodarstvo. Kajti, gospodarstvo je tisto, ki ustvarja pogoje za dobro delujočo socialno državo. Mislim, da ste v zakonu zajeli tri do štiri skupine, vse ostale izpustili. Prav je, da tudi povemo katere skupine ljudi pa niso oziroma ne bodo dobile tega dodatka, pa bi ga nujno potrebovale. Tu so ljudje z minimalno plačo. Mi smo predlagali, da bi vsak dobil dodatek 200 evrov, potem pa še za vsakega otroka 120 evrov. Potem imamo skupino ljudi, ki seveda delajo in prejemajo plačo do zneska povprečne bruto plače. Tukaj smo predlagali, da bi dobili dodatek 150 evrov plus dodatek za vsakega otroka po 120 evrov. Potem imamo skupino ljudi, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti. Že prej je o tem kolegica več povedala. Tukaj bi se nam zdelo primerno, da bi ti ljudje dobili 200 evrov ali pa vsaj 200 evrov in 120 evrov za vsakega otroka. In potem so tukaj upokojenci. Vsi, ki prejemajo pokojnino do 771 evrov. Veste da gre tukaj za znesek, ki predstavlja prag tveganja revščine in mislim, da tukaj bi ti morali dobiti določen dodatek. Mi smo predlagali, da se ta dodatek razdeli v tri skupine po vzoru kot smo že pri paketih prej delali. Spomnili se boste, da smo dali kar nekaj solidarnostnih dodatkov upokojencem. In tisti, ki imajo torej do 510 evrov pokojnine bi prejeli 300 evrov dodatka. Tisti, ki imajo pokojnino med 510 do 612 evrov 250 evrov dodatka. In tisti, ki imajo pokojnino od 612 do 771 evrov pa 200 evrov dodatka. Predlagali smo tudi, da vsak študent, ki ima stalno bivališče v Sloveniji in status študenta v letu 2022 in 2023, da prejme 200 evrov dodatka. Predlagali smo, da v ta zakon uvrstite tudi kmete. Kajti, vsak, ki je nosilec kmetijske dejavnosti in je danes v izjemno zahtevnem položaju, jih niste upoštevali. Mi pa predlagamo, da dobijo 200 evrov. Gre pa za tiste kmete oziroma nosilce kmetijske dejavnosti, ki imajo dohodek nižji od 771 evrov. In nenazadnje predlagali smo tudi, da energetski dodatek dobijo invalidi in otroci s posebnimi potrebami, torej družine, ki imajo otroke s posebnimi potrebami, da dobijo 200 evrov dodatka. Kajti, vi ste upoštevali samo prvo kategorijo invalidov, niste pa upoštevali druge kategorije invalidov in tretje kategorije invalidov. Mi smo predlagali, da se jim doda 250 in 200 evrov dodatka, prvi kategoriji pa 300 evrov. to so vse skupine, ki bodo zelo težko preživele to ogrevalno sezono. In mislim, da je bil tukaj namen ravno ta, da se pomaga vsem najbolj ranljivim v tej državi. Ampak žal ste ravnali diskriminatorno in nepravično v tem delu.

pomaga določenemu segmentu najbolj ranljivih skupin. Vedno sem ravnala pravično in zdi se mi prav, da ti ljudje dobijo pomoč, vendar pa, v nadaljevanju, spoštovani gospod državni sekretar, pričakujem, da pa boste poskrbeli za vse skupine ljudi, ki sem jih sedaj naštela in bi morale že biti danes zajete v tem zakonu. Tako da, jaz prosim res, še enkrat, dam ta apel, lahko tudi danes še kaj pogledamo, ampak v nadaljevanju bi pa prosila, da dejansko zajamete vse te skupine. Mi smo takrat, ko je bila epidemija Covida-19 najbolj v vzponu, pomagali res vsem, ki potrebujejo pomoč, tukaj pa ste se sami, sami odločili, niti ne vem, na kakšen način, kar vas je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba, to se mi ne zdi pač primerno. Zakonodajno-pravna služba vendarle tudi ugotavlja, če je kaj v nasprotju z ali pa v neskladju z Ustavo, ampak, če je ugotovljeno bilo, da ne bi bilo nič narobe, potem bi vi morali

za besedo. Seveda smo prebrali mnenje Zakonodajno-pravne službe. Naše strokovne službe na ministrstvu so tudi pripravile odgovor, ki sem ga sam podpisal in ki mora bit v sistemu vam dosegljiv. Naš argument je, da ti invalidi, ki smo jih vključil, so ena, nezaposljivi, dva, so brez pravice do invalidske pokojnine in tri, ne prejemajo sredstev iz naslova dela. Zdaj, če je en invalid tretje kategorije nekje zaposlen, pa prejema plačo za krajši delovni čas, jaz ne vem, če je, dejansko, ne more preživet zime. Osnovni koncept tega zakona je, da tista gospodinjstva, ki dejansko ne morejo preživet zime, dobijo nujno pomoč in enako velja za starše otrok s posebnimi potrebami. Ti otroci so v gospodinjstvih, ki bojo vsakemu takemu gospodinjstvu prinesli še 118 evrov povečanega dodatka, če je taka družina v finančnih težavah. Smo pa prepoznal kategorijo invalidov, ki so dohodkovno najbolj ranljivi in smo jim dal ta dodaten člen. Zdaj, glede amandmajev. Za razliko od vas, moram jaz dobit dovoljenje ministra za finance in te amandmaje skladno s finančnimi zmožnostmi tudi podpret. Jaz ne vem, koliko vaši amandmaji stanejo. Lahko bi se tudi ta Vlada odločila, da bo v prvem koraku razdelila dodatke vsem študentom, pa vsem invalidom tretje kategorije, pa vsem statusnim skupinam, pa potem zelo, na enostaven in političen način razlagala tukaj, koliko denarja smo »raztalal«. V tem prvem paketu imamo finančna sredstva, kakor so noter zapisana v predlogu zakona, ki jih bomo poskušal najbolj pravično razdelit, da damo obliž tistim gospodinjstvom, ki ga najbolj potrebujejo, v prihodnosti pa bo Vlada, pa tudi ministrstvo, spremljalo dogajanje in pomagalo tistim skupinam, pa jaz bi si upal ne po statusu skupine, ampak po dohodku in po dejanskih potrebah. Toliko v resnici zaenkrat. Hvala. hvala vam za ta dokaj korekten odgovor. Pa vendarle, vi ste rekli, da amandmaji, ki smo jih mi vložili, da mora dati neko soglasje Ministrstvo za finance oziroma jih pregledati in oceniti, kakšna je finančna struktura tega. Saj, mi to vse vemo. Ampak mene zanima, ali vi podpirate naše amandmaje, kot Ministrstvo za delo in zakaj niste naročili Ministrstvu za finance, da naredi finančno postavko, ker jaz vem, da to lahko zelo hitro izračunajo na Ministrstvu za finance in potem, če ste bili vi za to, bi preprosto rekli, dajmo podpret te amandmaje. O tem jaz govorim. Zdaj se pa, spet, saj veste, kako je to, odgovornost prelagate na Ministrstvo za finance, čisto preprosto vprašanje je. Zakaj vi, kot Ministrstvo za delo, ki ste očitno naklonjeni temu, niste predlagali Ministrstvu za finance, da naredi pač nek izračun in potem vidimo, kje smo in to je vse. Hvala.

gleda dohodek gospodinjstva ne dohodke posameznika. Že prej sem dal primer. Če bi moja žena prejemala minimalno plačo in bi bil kriterij, da prejemnik minimalne plače dobi 200 evrov dodatka, bi moja žena in moje gospodinjstvo, v katerem sem tudi jaz, ki imam 2 tisoč 600 evro neto plače, dobila dodatek. Jaz, prvič, mislim, da je to nepravično glede na to, v kakšnih situacijah so druga gospodinjstva, in drugič se mi zdi, da je to razmetavanje z javnim denarjem. Zato je konceptualno bolj smiselno, da se veže dodatek na gospodinjstvo. V sodelovanju z Ministrstvom za finance dolgoročno razmišljamo tudi o tem, da bi poskušali vzpostaviti sistem razpoložljivega dohodka gospodinjstva, torej da bi lahko država vedela, kakšni so razpoložljivi dohodki v gospodinjstvu. Takega sistema trenutno nimamo, če bi ga pa imeli, pa bi lahko lažje razdeljevali te dodatke. Toliko konceptualno gledano. Strokovno gledano je

hvala lepa za besedo. Zdaj moj nastop na odboru je bil uvodoma, da dajmo pač poiskati možnosti in načine, kako pomagati vsem oziroma največ, kar zmoremo skupinam, ki so v tem trenutku najbolj ranljive. In seveda pač tudi danes v tej razpravi lahko pač poslušamo delno ta ping-pong, ko ko govorimo o tem, na podlagi česa se je pač vlada odločala za to, da je vzela nek sistem za pomoč ljudem. Zdaj pa poglejte. Vi ste, pač nenehno izpostavljate, da ste se odločili za sistem gospodinjstev, ker da je to seveda najhitreje izplačljivo in bo pomoč najhitreje prišla do ljudi. Zdaj nekako ste povedali na začetku v svoji razpravi tudi to, to je bil, mislim, da kolega Kordiš, da je to obliž na rano ljudem. Zdaj pa poglejmo. to je tako kot da se pogovarjamo o tem ali je kozarec pol poln ali pa pol prazen. Zakaj? Vi ste res vzeli koncept gospodinjstev, ampak v ta koncept ste skrili ogromno ranljivih skupin, ki zaradi tega sistema ne bodo dobile pomoči, pa bi jo morale, ker se seveda skrijejo v ta koncept izračuna vaše pomoči. Da je temu tako, je seveda tudi povedno lepo v vaši obrazložitvi, ko govorite o stanju v državi po Statističnem Govorimo o podatkih iz leta 2021. Naj vas samo še spomnim to, dragi moji, da je leto 2021 veljalo za eno najboljših let v zadnjem desetletju tudi kar se tiče meje gospodinjstev, ki so na pragu revščine, skoraj okoli 0,7 % je bilo teh manj, kar je pozitivno, ampak menim, da bo že to leto drugače. Skratka teh gospodinjstev je okoli 240 tisoč, spoštovani. 240 tisoč. In prag revščine je seveda, vemo, znesek tam 771 evrov. Zdaj državni sekretar je danes nekako popravil podatek o tem, koliko bo posameznikov oziroma gospodinjstev, ki bodo deležna te pomoči, in je prišel pač na nekoliko višjo številko kot je bila ta izpostavljena ali pa smo jo izpostavljali na matičnem odboru, ampak še vedno računamo okoli 140 tisoč ljudi je izpuščenih. Zdaj jaz mislim, da mi ne moremo izpustiti 140 tisoč ljudi z izgovorom, da je to neizračunljivo, da je težje izračunljivo in da lahko pride pomoč nekoliko kasneje. Zdaj sami v gradivu, ki ga imate, govorite o tem, jaz pač sem si to označila, da bo možno izplačilo v obdobju petih mesecev. tudi tukaj ste se zelo nespretno izrazili, kajti navedli ste: »Izplačilo energetskega dodatka bo možno v obdobju petih mesecev«.

ste povedali, da bo pet mesecev to obdobje trajalo, nekako ste jih vezali na ogrevalno sezono. Lepo in prav, ogrevalna sezona se začne oktobra, vi pa pravite, da boste neke uskladitve delali novembra.

zamujalo. Veste, že tu ne gre vse tako, kot bi moralo iti. Prav tako ste zelo nekorektni tudi do družin. Se pravi, nekdo – to sem vam povedala -, ki danes, na primer, pričakuje otroka, se to ne bo štelo. Jutri bo ta otrok privekal na svet in se jim to ne bo štelo, če bi pa včeraj prijokal, bi pa dobili, na primer, ta energetski dodatek. Ja, glejte, za gospodinjstva ste dejansko s tem načinom, s tem cenzusom skrili določene skupine. Prej ste, državni sekretar, res lepo povedali posamezen primer, pa ste dali za primer svojo plačo in potem nekoga drugega. Ampak dajmo pogledat tudi obratno. Imamo, recimo, invalidsko upokojenko, staro okoli 60 let, je sama, ne bo dobila tega dodatka, je pa invalidska upokojenka in ne more, na primer, niti sama po stopnicah, kaj šele, da bi uredila svoj vrt. Imamo pa nekoga, ki prejema socialno pomoč, pa to brez problema naredi, ker je sicer zdrav, ampak nima službe. Ali pa imamo posameznika na minimalni plači, kolegice in kolegi, in v teh razmerah je pač tako, da nekateri morajo v službo z lastnim prevoznim sredstvom. Ta človek mora poskrbeti za lastno prevozno sredstvo, je na minimalcu, plačati bo moral dražje derivate v tem obdobju, pa ne bo dobil pomoči, dobil jo bo pa nekdo, ki dobiva socialno podporo, pa je doma, mu ni treba nikamor iti.

Vendar, poglejte, prej ste očitali kolegici, češ, mi nimamo vaših izračunov in tako naprej. Ti izračuni pravzaprav sploh niso naši, vaši, dovolj bi bilo, če bi to, kar ste navedli v gradivu, izračunali. Veste, tri mesece ste na oblasti, energetska in prehranska draginja ni od včeraj. In vi danes govorite, da nimate izračunov, da Ministrstvo za finance nima izračunov in da jih tudi vi nimate. To je pa žalostno. Veliko različnih projekcij bi lahko pripravili, pa bi nam na ta način povedali, zakaj se vam zdi, da je vaša najboljša pot. Jaz nimam težav s podporo, imam pa težavo s tem, da je 120 tisoč ljudi pozabljenih. Živijo pod pragom revščine, spoštovani. Gre za energetsko pomoč in nenazadnje, veste, ta denar bodo lahko koristili tudi za prehranske Zdaj sem pa, spoštovani, res dolžna nekaj odgovorov in pojasnil. Kolega Kordiš je že na seji odbora… Tu pa moram mimogrede pohvaliti državnega sekretarja. Zame osebno ste bili najbolj konstruktiven razpravljavec na seji odbora.

podpirate. No, morda pa je Luka Mesec naredil prvo dobro potezo v tem mandatu, in sicer, da je vas poslal na sejo odbora. Medtem ko vaš kolega Kordiš… on pa je telovadil. (nadaljevanje) in iskal načine in razloge zakaj sicer je to slabo, pa bi lahko bilo bolje, ampak to zdaj še ne more biti bolje zato, ker je časa premalo, ampak spoštovani, tudi kar se tiče, bom dala kar primer varstvenega dodatka, leve vlade so naredile cenzus za varstveni dodatek, leve vlade, kolega Kordiš, in bil ste eno obdobje nadvladna stranka in to bi lahko že vse popravili. Tako, da mene vedno skrbi, ko govorimo o tem leve in desnem, ker sem velikokrat zmedena, ker največ krivic se naredi v tako imenovanih levih vladah. Tako, da zdaj, veste, v Sloveniji bi že mogli to malo pogledati kaj sploh je levo in desno, ampak pustimo zdaj to. Moram se pa še ustaviti pri kolegu iz SD, ta je pa najbolj lovska, v samem stališču je ves čas govoril o zakonu, ki ga danes sploh ne obravnavamo, to je zakon, ki ga je še v prejšnjem mandatu oziroma v mandatu Janeza Janše, ko smo prav tako sprejeli ukrepe za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen, on je v stališču govoril zgolj izključno o tem zakonu, o konkretnem nič, o tem kako so takrat vlagali amandmaje, danes o tem zakonu nič ali pa o kakšnih njihovih amandmajih, da bi se razširil krog upravičencev, ampak moramo pa nekaj povedati in to je prav, da ljudje slišijo. Zakon za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov smo sprejeli v Državnem zboru 22.2., se se pravi mi smo ga sprejeli tudi v času kurilne sezone. Ampak ni samo to, takrat so dobili solidarnosti dodatek upravičenci v številki okoli 700 tisoč državljank in državljanov, 150 evrov so dobili, znižali smo trošarine na najnižje možne, omejili dodatke k računu, morate pa vedeti, da so ravno dodatki kar dve tretjini računa in v bistvu ta skupen skupen paket je še kako pomagal državljankam in državljanom in to je trajalo vse do maja, ko bi vi lahko že dali potem junija svoje rešitve, pa jih ni bilo. In prosim ne se izgovarjati v tem, da je neka stranka v v Državnem zboru že zelo dolgo, seveda je zelo dolgo, ker jo nenehno podpirajo volivke in volivci. Imamo pa stranke, ki kar čez noč ugasnejo in nekaj teh kolegov in kolegic gospod Krajnc tudi v vaši stranki, ki so iz teh strank, pa jih vprašajte zakaj niso reševali socialne politike, mogoče so zato bili potem s strani državljank in državljanov izbrisani. Skratka, jaz mislim, da je ta izračun, ki ste se ga lotili, napačna pot. Ni res, da si ne zaslužijo te skupine, zaslužijo si, menim, da bi morala priti ta pomoč dejansko do ranljivih skupin. In najboljši ta trenutek morda bi bil sistem, da bi gledali prag revščine oziroma da bi podprli amandmaje Slovenske demokratske stranke, ki govori o konkretnih skupinah. Nenazadnje, to da bomo skrivali ljudi, ki pomoč potrebujejo, na način, da se bomo odločali za sistem kot so gospodinjstva in potem ranljivo skupino znotraj teh gospodinjstev zakriješ, to je nekorektno, to je res nekorektno. ker potem ne rabimo več pa nobenih pomoči, pa vedno se sklicujemo na gospodinjstva. Zakaj taka pomoč? Ah, ne, invalidske upokojitve ne rabimo, saj bo poskrbelo gospodinjstvo za posameznika, ki ne more delati. to niso prave poti, verjamem, da je ena od možnosti, ampak kot rečeno 140 tisoč ljudi puščate na cedilu in to ne tistih, ki gredo v trgovino in jih ne zanima končni račun, ampak to so tisti, ki dejansko zbirajo, da bodo kupili tisto kar morajo. In glede na to, da piarovsko danes govorite o tem, da je to obliž na rano, v času Vlade Janeza Janše pa ste govorili o bombončkih bom seveda korektna in bom uporabila vaš obliž, ja, dajete obliž posameznikom, ampak 140 tisoč ljudi bo pa izkrvavelo. Hvala lepa. lepa. Repliko ima poslanec Miha Kordiš. Izvolite. **MIHA KODRIŠ (PS Levica):** Hvala za besedo, predsedujoča. Prijavil sem se k repliki, zato ker sem bil znova očitno napak razumljen. Počasi bom začel domnevati, da namerno sedi Poslanska skupina SDS na ušesih. Kar se tiče roka uporabe draginjskega temeljnega dohodka, ki je postavljen na pet mesecev je bilo zelo jasno povedano naslednje. Tisti ljudi, ki so v socialnem sistemu in se jih vodi v evidencah za varstveni dodatek in za denarno socialno pomoč so toliko v sistemu, da se jim bo lahko ta draginjski dodatek izplačalo avtomatsko. Vsi ostali so pa zunaj iz teh ali onih razlogov, ki jih ne morem objasniti v omejenemu času replike in jih bo potrebno v sistem šele pripeljati. Ta zakon bo spremila kampanja izgrajevanja zaupanja med poskusom redefiniranja socialne države temelječe in na draginjskemu temeljnemu dohodku in državljankami in državljani, ki se do sedaj za takšne in drugačne oblike socialnih transferjev ne odločajo in ne morejo do socialnih pomoči čeprav bi jim te pripadali. To kot prvo. Kot drugo, kar se tiče samih upokojencev spet poslušamo kritike kako smo pozabili na upokojence. Danes je bil vložen amandma, ki usklajuje osnovni znesek minimalnega dohodka in dviga ta prag, do katerega so vsi upravičeni pri koriščanju draginjskega temeljnega dohodka in ga dviga oziroma usklajuje na raven, ki zajema tudi upokojence za minimalne pokojnine, ki so delali 40. let delovne dobe pa še kar nisem slišal ali boste ta amandma podprl in nam boste pomagali spraviti te upokojence pod dežnik draginjskega temeljnega dohodka ali ne. Namesto tega lajate in vpijete in kritizirate. Naprej, kar se tiče prejemnikov minimalne plače. Že sedaj imamo 5 tisoč ljudi, ki so zaposleni za polni delovni čas pa se morajo obračati na CSD za denarno socialno pomoč, ker od svojega dohodka ne morejo preživeti in večja gospodinjstva, v katerih so starši na minimalnih plačah bodo tudi upravičeni do tega draginjskega dodatka. Kot ena. Kot dve. Ljudje, ki sprejemajo minimalne plače pa bi sedaj radi, da dobijo draginjski dodatek mislim to samo pomeni, da je treba minimalne plače dvigniti, ampak ko bomo to poskušali narediti čez nekaj mesecev, ko bo rok zakonski, zato da se minimalne plače dviguje in usklajuje boste kaj? Kričali o tem kako želi Levica potopiti gospodarstvo. Ni konca in konca tej vaši dvoličnosti.

jaz ne lajam, jaz tudi ne sedim na ušesih. Prosim, da kolega Kordiša, vendarle opozorite. Nismo skupaj pasli ovc niti nismo ista generacija in nimamo res nobene potrebe, da se nekdo na tak način obnaša. Jaz razumem njegova vzhičenost, ko hoče zagovarjati nekaj kako se ne da, čeprav se da, ampak te nesramnosti pa res ni potrebno poslušati. Bili smo vsi zelo korektni drug do drugega. Mislim, da smo se vsi tudi poslušali, ampak lajamo pa sedimo na ušesih v tem Državnem zboru pa tudi ne. Mimogrede ta drugi del bom pa mogoče nekoliko izkoristila. Res je mogoče me niste poslušali smiselno se mi je zdela podpora amandmaju, vendar hočem vedeti

da vzdržujemo kulturo v razpravo, kulturni dialog in pa tudi naprošam, da nekako prenehamo zlorabljati replike. Saj tudi sama kdaj / nerazumljivo/ postopkovne predloge. Saj vemo, da to ni bilo čisto po Poslovniku, ampak na splošno prosim za kulturni nivo razprave in da se izogibamo raznim težkih besedam. Sedaj pa je zaprosil za besedo sicer državni…

30 let in… Jaz sem se s tem samo odzval na kolegico Furman, ki je rekla, da ko imamo škarje in platno. Jaz pa pravim, da je zakonodaja cenzusi in te stvari so bili sprejeti v tem državnem zboru. In sedaj mi moramo imeti neko orodje, na podlagi katerega razdeljujemo sredstva. Ne operirati kar vse povprek. Socialne skupine so ena kategorija, drugo so pa dohodkovno premoženjsko stanje teh ljudi. Ni nujno, da spadajo v gospodinjstva, ki težko shajajo. Tudi ne govoriti, da je 240 tisoč gospodinjstev pod pragom revščine, ker je 243 tisoč posameznikov gospodinjstvih, med katere verjetno spadajo tudi otroci. Orodje za izračun je pa ekvivalent dohodka 60 % ne 771 evrov. In če izračunamo za štiričlansko družino 3 tisoč 84 evrov, potem taka družina, ki ima take prihodke je pod pragom revščine na tej statistični. To so statistični podatki. Jaz bi si pa želel, da imamo mi to kot orodje v bodoče na ravni ministrstva in države, da lahko potem res ciljno usmerimo te takšne takšne socialne transfere in ostalo oziroma pomoči. Ne gre pa tu za eno osebo znotraj gospodinjstva, ki pač je ali invalid ali v rejništvu živi ali je dijak, študent, ali slep, slaboviden, s posebnimi potrebami. Ogromno takih ljudi imamo. In čustveno smo vsi na strani tega, da bi vsem dali denar, ampak nekje smo omejeni in teh omejitev se moramo držati, da bo zadeva učinkovito in gospodarno urejena.

Jaz sem drugače tako vesel, da je tak velik sentiment za družbeno nepravičnost danes v tej dvorani za vse pozabljene na robu, slabo plačane, zapostavljene, revne, uboge. Upam, da bo ta sentiment se obdržal v tej dvorani tako na leti, kot na desni, kot na sredinski strani tudi po tem ko bomo zaključili z obravnavo tega zakona. Ena statistika je bila pokazana, da 200 tisoč ali koliko ljudi živi v situaciji kjer si ne morejo privoščiti nepričakovanih izdatkov. To je mislim, da poslanka SDS že na odboru zadnjič povedala. Tukaj gre za izdatke v višini 650 evrov, to SURS raziskuje. Pri pragu tveganja revščine gre prav tako za statistični podatek, ki je relevanten. Revščina je vedno relativna in ta podatek se tako na relativni podlagi računa. Je pa tako, da teh 771 evrov po naši zakonodaji nikjer ne obstaja kot nek prag do katerega bi človek moral dobiti nek prejemek. Če bi jaz imel vsa platna in vse škarje v rokah bi to zagotovo naredil. In tudi kadar poslušamo v Državnem zboru razprave o univerzalnem temeljnem dohodku in tako naprej takrat so tudi velike ideje v zraku. Ampak če želimo zagotoviti socialno varnost gospodinjstvom v Sloveniji se moramo resno pogovoriti o tem kje je ta meja. Ta meja je trenutno na 420 evrov za samsko osebo. Kratkoročni minimalni življenjski stroški leta 2017 so na 440. Mi smo 20 evrov zadaj, ne vem, šest, sedem let zadaj. Tako da kot sem uvodoma dejal, če hočemo kakršnekoli dodatke po katerikoli interventni zakonodaji avtomatično in hitro izplačati jih moramo pripeti na nek obstoječ sistem. In ta, ki ga imamo je morda pomanjkljiv, o tem se moramo pogovoriti, in v kontekstu tega zakona imamo tudi do marca, da se o tem pogovorimo, mogoče vpeljemo kakšne spremembe, ki bi več ljudi vključile v to. Zaenkrat pa je vezano na cenzuse, ki obstajajo. In te cenzuse se da tudi uskladiti. Včasih je to usklajevanje potekalo dvakrat na leto, marca in avgusta, od 2018 naprej poteka samo še marca. Odgovoril bi tudi na vprašanje kako jih mislimo vključevati po abecedi, po priimku, po imenu in tako naprej.

Ker če bi napisali notri kriterij, da dobijo samo tisti, ki so bili, ne vem, avgusta upravičeni do denarne socialne pomoči ali pa samo septembra, so različne okoliščine, ki lahko na to vplivajo. Tako, da mi smo hoteli pač tukaj dati

Spoštovana podpredsednica, hvala lepa za besedo. Jaz bi v uvodu moje razprave pokazal naslovnico včerajšnjega Dela: Cene ušle izpod nadzora, Bruselj bo ukrepal. Zdaj na vrsti je Vlada Republike Slovenije, da ukrepa in danes je pred nami ta zakon, težak reci reci in piši 35 milijonov evrov. Zdaj jaz bi samo nakazal razliko glavno, ki se vidi prav danes, kot je že državni sekretar rekel, podprl ga je tudi kolega Kranjc iz Svobode, da je pač vlada oziroma vladna koalicija omejena z izplačili. Poglejte samo nazaj leto in pol nazaj, ko je Vlada Janeza Janše namenila v protikoronskem paketu 7 550 milijonov evrov denarne pomoči državljanom in državljankam, upokojencem, kmetijstvu, kmetom, vsem študentom. In ne le enkrat, večkrat. To je bil samo eden izmed desetih protikoronskih paketov. In kakšna je bila takrat stopnja inflacije? 0,5 % deflacija je bila. Tukajle lahko ponazorim z grafom lepo pokaže, kako se je zdaj inflacija dvignila. Seveda ne moremo kriviti naše države za tako visoko inflacijo, pač geopolitika se je v zadnjih pol leta spremenila, tudi špekulacije so na trgu in tako naprej, ampak tukaj res vlada ne more nič oziroma lahko to inflacijo drži na stopnji oziroma jo zniža na 10 %, kakor je obljubil predsednik vlade Robert Golob. Danes je stopnja inflacija 11,5 %, današnji podatki kažejo, da je v resnici ostala na isti ravni kot meseca julija. Septembra zagotovo ne bo nižja. vlada pride s predlogom zakona, težkim 35 milijonov evrov, ki jih bo dala državljanom in državljankam, ranljivim skupinam kot sami pravijo. Jaz sicer podpiram, da je vlada prepoznala krizo, ki prihaja jeseni in predvsem pozimi, ampak poglejte, rebalans, ki ga nameravate poslati v Državni zbor, bo znašal 600 milijonov evrov več kot v sprejetem proračunu za letošnje leto, ki ga je sprejela prejšnja vlada. Torej 600 milijonov evrov bo več odliva, odhodkov iz državnega proračuna, vi pa v teh 600 milijonov, to govorim za leto 2022, namenjate približno cca 27 milijonov evrov za pomoč najhujše energetske krize v zadnjih, ne vem, 30 letih zagotovo. In tukaj se kažejo prioritete leve vlade, vaše vlade. Namenjate drobiž in ga upravičujete, da ciljno dajete denar ranljivim skupinam. Tukaj pa potem beremo, kako dijaške organizacije Slovenije, Študentska organizacija Slovenije poziva Ministrstvo za finance oziroma Ministrstvo za izobraževanje, da na primer da možnost, da bodo študentje, dijaki hkrati prejemali in državno štipendijo, ki je socialno naravnana, in Zoisovo, ko so na primer uspešni v šoli. In ne to zaradi kar pač ene priložnosti, ki jo je obljubljala ta vlada, ampak zaradi tega, ker je kriza. In kriza se ne poznam samo pri najranljivejših, ki ji vi naslavljate, hvala bogu da jih, ampak tudi v nižjem srednjem sloju naših državljanov, in srednji sloj, kot vemo, je najobširnejši sloj. In še ena razlika med vašo vlado, torej vlado Roberta Goloba in vlado Janeza Janše. Mi nismo metali bombončkov, kakor vi radi rečete, ampak smo izplačevali te dodatke zelo hitro. Podatki o upokojencih s cenzusi so znani, podatki, koliko število študentov študira, so znani.

Zakaj boste porabili teh 600 milijonov evrov bomo videli, ko bomo videli rebalans za leto 2022. Bi pa se osredotočil, no, še na nekaj. Zdaj, kolega Krajnc iz Svobode je dejal prej v svojem stališču oziroma, da nimamo centrov, kjer bi preverili podatke, da je država preveč birokratizirana. Jaz se s tem absolutno strinjam. Ampak hkrati pa kolega Krajnc kot poslanec Gibanje Svoboda podpira, da Vlada še vedno ustanovi nova 3 ministrstva, da zbirokratizira še bolj našo državo. In seveda, to ne bo zastonj. Vsako ministrstvo, reci piši, dodatnih 5 milijonov evrov v 4 letih, samo za, ne vem, kabinet. Torej, 15 milijonov evrov za 3 nova ministrstva. Spet se vračam na podatek 35 milijonov evrov, kolikor nameravate v teh 5 mesecih dati najranljivejšemu sloju Republike Slovenije za spopad z visoko inflacijo, z dvigom cen električne energije, kolikor vemo, iz dneva v dan spremljamo borzne napovedi. Cena energije trenutno oziroma elektrike tudi čez tisoč evrov za MW uro. Prejšnji teden, ko smo razpravljali na izredni seji, je bila okoli 600 evrov, danes tisoč evrov. In vemo, da bo levji delež teh cen moral pokriti državljan in državljanka Republike Slovenije. Zdaj pa še en podatek, in s tem tudi zaključujem svojo razpravo. Danes je Statistični urad poleg mesečne in letne inflacije dal nov podatek, da je rast BDP zrasla v lanskem letu za 8,2 %. Torej, popravili so napovedi iz februarja, ko je bila 8,1 %. To pomeni, da so prilivi v državni proračun, da se bodo še povečali. In do konca leta se napoveduje, to ste tudi sami povedali že, ko ste predstavili realizacijo državnega proračuna v začetku meseca avgusta, da se bodo prihodki povečali, na primer, za skoraj 18 % več kot v primerljivem obdobju lani, na primer, ker je bilo poslovanje dobro, tudi rast BDP to odraža, bo prihodkov približno eno milijardo evrov z računa davka na dohodkov pravnih oseb in tako naprej. To pomeni, Vlada Janeza Janše vam je zagotovila rekordne prilive, tudi z našim sprejetim Zakonom o dohodnini, ki ga zdaj boste novelirali oziroma razbili po domače. In jaz se resnično sprašujem, kaj je pravzaprav namen današnjega zakona. Je to en enostaven ki bo seveda pomagal, hvala bogu pomagal ranljivim skupinam tem na sociali. In jaz se strinjam z državnim sekretarjem, ta pregled, koliko prihodkov dobi gospodinjstvo, je en tak primeren zgled, kako bi lahko tudi Vlada naprej postopala, ampak se mi pa zdi, da umanjka dejstvo, da se drži res vse in za vse sloje, tako za upokojence, ki ne prejemajo res unih najnižjih penzij, ampak tudi nekdo 700 evri penzije ima nizko penzijo. In mi z amandmaji predlagamo, tako kot smo kot vladna koalicija v prejšnjem mandatu predlagali dodatke, da zdaj Vlada prisluhne, da izračuna, koliko bo za to potrebno denarja in da to spremeni. Tako da jaz absolutno bom naše amandmaje podprl. Ker pa zakon se mi zdi ne naslavlja teh slojev prebivalstva, ki sem ga zdajle naštel, sam zakona ne bom mogel podpreti, ne bom mu pa tudi nasprotoval. Hvala lepa.

Strinjam se, zbirokratizirano. Saj jaz sem točno to omenil. Govorimo o kriterijih, o merilih. Pa na drugi strani govorimo o socialnih skupinah, stanovske skupine, ne. Ne razumemo se. In ob vseh vaših predlogih, poleg tega, da sočustvujemo, bi jih sprejeli? Hkrati pa ni nobenih finančnih posledic predvidenih. Nekdo, ki da predlog, bi moral predvideti, kakšne so finančne posledice. In če še analogijo s tem, porabo v proračunu sedaj. Niste prej poslušali.

in to se sedaj bo z novim rebalansom uredilo, hvala bogu da pa imamo tudi gospodarsko rast višjo in bo ta razlika toliko manjša, kajne. 600 milijonov govorite. To je ta razlika, o kateri govorimo, pa nekaj malega o ukrepu, s katerimi lahko sedaj operiramo. Vse ostalo gre potem v nove nove proračune, 23 in 24. Zato dajmo se poslušat in v kolikor prinašamo stvari z ocenami finančnih posledic, bi bilo potrebno to imet izdelano. Enostavno, v tem trenutku, če bi se dobro poslušali, je to edini ukrep, ki ga imamo, za katerega imamo izdelane kriterije, o katerih odločajo strokovni delavci in oni so tem ljudem, ki so trenutno v sistemu, na podlagi vseh preverjenih dejstev, to dodelili. Vse ostale špekulacije tu, so nepredmetne, brezpredmetne in bo potrebno jih reševat na drugi način.

tisti, ki zdajle spremljate to sejo na TV3, da se zavedate, da vaših položnic ne bodo plačale lepe besede koalicije, vaših položnic ne bodo ne bodo plačale lepe besede državnega sekretarja, nenazadnje Mihe Kordiša in tako dalje. Ves čas poslušamo, da v, predvsem s strani stranke Levica, da s tem zakonom pomagate socialno ogroženim. To seveda ni res. Vi s tem zakonom ne pomagate socialno ogroženim, pomagate pa tisti kategoriji ljudi, ki so ideološko blizu vam. Tej kategoriji ljudi pa vi seveda pomagate. Če samo pogledamo, kdo bo prejel to denarno socialno pomoč. Prejel jo bo nekdo, ki je zdrav prejemnik denarne socialne pomoči, bi lahko delal, pa ne želi delat, delat, uradno govorit, dela pa seveda na črno, tak bo seveda prejel to, ta vaš dodatek, o katerem govorimo danes. Tega dodatka ne bodo prejeli invalidi druge, tretje kategorije, tega dodatka ne bodo prejeli vsi starši otrok s posebnimi potrebami, s poudarkom na vsi, bom tudi kasneje povedal, zakaj, nenazadnje ga ne bojo dobili upokojeni invalidi, celo tisti invalidi, ki delajo za krajši delovni čas, tega dodatka ne bodo deležni in vi v Levici še vedno trdite, da ta dodatek, da s tem zakonom pomagamo socialno ogroženim. Zdaj, jaz sem na odboru povedal, na Odboru za delo, in bom povedal zdaj še enkrat, da je politika pač umetnost možnega, da ne prelagam odgovornosti, ampak da v tem Državnem zboru seveda ni vse odvisno od mene, če pa bi bilo odvisno od mene, samo od mene, govorim, pa bi naredil tako, da tega dodatka sigurno ne bi prejeli tisti, ki so zdravi, sposobni za delo, ki lahko delajo, pa ne želijo delat. Tega dodatka tem ljudem sigurno ne bi namenil, ker je na trgu dovolj povpraševanja, podjetja množično iščejo delo, delavce, Seveda je takoj po odboru stranka Levica to tudi izkoristila. Zapisala na svoj Facebook profil to mojo tezo, ki sem jo takrat tudi povedal in jo danes še enkrat ponavljam in to samo zato, da so nahranili svoje volivke in volivce in da so hkrati preusmerili pozornost, da so skupaj s koalicijo glasoval proti našemu amandmaju in to amandmaju, ki bi s poudarkom na vsem, staršem otrok s posebnimi potrebami, namenil ta dodatek. vi, vi ste naredil nek spin, preusmeril pozornost, da se je govorilo o nečem čim drugem, o dejstvu, kaj se je pa dogajalo na samem odboru, pa se seveda ni debatiral in v tem ste res mojstri, mojstri manipuliranja v stranki Levica. Državni sekretar je tudi prej rekel, da bodo ta dodatek prejeli straši otrok s posebnimi potrebami. Laž. Če bi bilo to res, da bi ga dobili vsi, s poudarkom na vsi, bi mogli podpret naš amandma k 3. členu, kjer smo jasno zapisal in vezal ta dodatek na tiste prejemnike, ki prejemajo dodatek za nego ali nadomestilo za izgubljeni dohodek. Dejstvo je, da ima velika večina večji prihodek od tega cenzusa in da državni sekretar tukaj, bom rekel, zelo dobro zavaja. Bi prejel starš otroka s posebnimi potrebami ta dodatek, če bi prejemal denarno socialno pomoč, ampak dajte malo logično razmislit; zakaj bi starš prejemal denarno socialno pomoč v višini **41. TRAK: (DAG) – 13.20** (nadaljevanje) 420 evrov, če je pa tem staršem naša Vlada v času prejšnje v času prejšnje vlade namenila znesek minimalne plače 762 evrov. In zaradi tega, ker zdaj velika večina staršev prejema to minimalno plačo, ne bodo upravičeni do tega vašega dodatka. In tu bi vas res prosil, da ne Miha Kordiš je rekel, da je ta paket tudi socialno pravičen. Kako je lahko tak paket socialno pravičen, če bo denar dobil nekdo, ki je zdrav, sposoben za delo, pa ne želi delati, ne bo ga pa bodil, recimo, starš otroka s posebnimi potrebami; nikakor ne moremo govoriti o tem. Jaz sem prepričan, da bo v tej državi Marko Bandelli prej dobil službo, kakor da bo Levica končno enkrat razumela, da je treba v tej državi pomagati tistim, ki ne morejo delati, in nagrajevati tiste, ki delajo. Hvala.

Na začetku sem poudaril, da bo 38 tisoč posameznikov, ki prejemajo manj kot 420 evrov dohodka, prejelo ta dodatek. To je ranljiva skupina, vi ste rekli, da ranljive skupine tega ne bodo prejele. 17 tisoč posameznikov, starejših invalidov, za delo nezmožnih, ki prejemajo manj kot 620 evrov dohodka, bo to prejelo. Vse skupaj več kot 100 tisoč posameznikov, ki živijo v najbolj revnih gospodinjstvih, bo ta dodatek prejelo. In ne, če bi približno poznali politično situacijo v Sloveniji, bi vedeli, da ti niso nujno ideološko blizu Levice.

Hvala lepa za besedo. Mislim, da ta zakon odgovarja izzivu, ki smo mu trenutno priče, in da je za zakonom tudi razmislek, ki sledi principu socialne pravičnosti in ni diskriminatoren. Ravno zato, ker ne obravnava skupine, kategorije prebivalcev posebej, ampak so merilo materialno in finančno najbolj prikrajšana gospodinjstva. In to je edino, kar šteje, kadar govorimo o energetskem dodatku. In kar je še zelo, zelo pomembno in kar dejansko lahko omili stiske ljudi, je to, da bodo ta dodatek ljudje dobili hitro. Ker karkoli že daš, če daš z zamudo pol leta ali pa po kurilni sezoni, čemur smo tudi bili priče, ni zares učinkovita pomoč. To, kar pa imamo zdaj na mizi, pa je zares učinkovita pomoč. In ker imate tako polna usta družbenih skupin, nobena od skupin, o katerih ste govorili, ni sama po sebi finančno in materialno najbolj ogrožena skupina, so pa posamezniki iz vseh skupin. In vsi ti posamezniki so v ta zakon zajeti ravno zaradi tega, na kakšen način se je Vlada oziroma ministrstvo lotilo reševanja teh stisk. In jaz mislih, da gre to pohvaliti, resnično. Prvič, to ni edini zakon, ki bo omilil težavo zvišanja cen energentov, Vlada je sprejela že enajst različnih ukrepov, ki blažijo to stisko in se dotikajo vseh skupin ljudi, o katerih ste tudi vi iz opozicije govorili. Danes imamo še en zakon, ki gre naproti gospodarstvu. In zavajati ljudi, da njihova skupina, pa naj bodo to upokojenci ali pa starši otrok s posebnimi potrebami ali pa invalidi ali pa kdorkoli, je res samo še voda na mlin temu, da so ljudje še v večjih stiskah. Vsi ljudje v Sloveniji, ki se trenutno soočajo z največjo materialno krizo in imajo najmanj sredstev, bodo po tem zakonu upravičeni do dodatka. Še več, ministrstvo celo predvideva poiskati ljudi - kar je tudi unikum do zdaj pri pri nas, ker je bilo to skoraj »mission impossible« do zdaj v Sloveniji -, priti do ljudi, ki mogoče niti ne vedo, da so upravičeni do tega dodatka, pa imajo možnost, in jih bodo našli. Vlada je vključila tudi humanitarne organizacije, kar je bistvenega pomena prav

tisoč ljudi, ki živijo pod pragom revščine izpuščate. Slovenija ima drugo najdražjo kilovatno uro v Evropi. Dajte si zamisliti kakšno je stanje. Dejstvo je, da seveda nikoli niso vse skupine, ampak posamezniki iz teh skupin so. Plastičen primer. Gospa invalidska upokojenka, ki živi sama mora ogreti sobo. Ona ne bo dobila dodatka bo pa dobil drugi invalidski upokojenec, ki živi v isti sobi, ampak so mogoče zraven še dva pa bodo lažje ogreli tisto sabo pa bodo dobili dodatek. Dajte probati razumeti kakšna nepravičnost je to!

ljudi. Dejstvo je, da je vsaj ena koalicijska stranka očitno po tolikšnih pozivih in vloženih amandmajih z naše strani pa vendarle le prepoznala, da bodo določene kategorije izpadle in navsezadnje vem pride še kasneje na vrsto ne bom o vsebini je vložen amandma k 5. členu. Želela sem samo toliko povedati, da ne sprejemamo pavšalnih navedb, da zavajamo ljudi s temi amandmaji, ampak samo poskušamo rešiti vse tiste ranljive skupine, ki so bile v prvotnem predlogu vladnega zakona izpuščene. Očitno je to prepoznala tudi ena izmed koalicijskih strank, saj navsezadnje z amandmajem to zadevo popravlja in tako širi krog upravičencev. Hvala. Hvala.